Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili skladno s prvim odstavkom 140. člena Poslovnika Državnega zbora.

Amandma Poslanske skupine LMŠ k 115. členu je povezan z amandmajem istega predlagatelja k 116. členu in bomo o njiju razpravljali skupaj. V razpravo torej dajem 115. in 116. ter amandmaja Poslanske skupine LMŠ. Želi kdo besedo?

Od tega, da 115. in 116. člen, govoril bom kar o obeh skupaj, tako kot je seveda predlagal podpredsednik, ker sta smiselno povezana, v bistvu odvisna eden od drugega, je v bistvu samo en dokaz, kjer govori tudi o tem, da smo edina evropska država, kjer bo seveda smernice oziroma mnenje na ustreznost opreme dajal SNAV oziroma Svet za nacionalno varnost. Nikjer v Evropi, v nobeni evropski državi tega ne boste srečali, samo pri nas, kjer je vlada pač začutila potrebo, da to opravlja ta SNAV. Zdaj seveda vi veste, kdo SNAV zaseda, V SNAV-u sedijo večina ljudi, ki so politiki in nimajo praviloma nobenega pojma o tej tematiki. In seveda oni bodo dajali usmeritve, kaj je prav in kaj ne. Zdaj pa bistvo amandmaja, ki smo ga vložili na ta člen, pa je seveda naslednje. Spreminjamo predvsem tisti del, kjer vlada govori, da je, ker je umestitev praktično povezana in je vezana iz enakih stavkov v zvezi s samim certificiranjem EU-ja, najprej v splošno klavzulo tega odstavka, se pravi 115. člena, in nato pa seveda med merila za ocenjevanje v 6. točki prvega odstavka 116. člena in s tem povzroča ogromno zmedo glede samega namena, učinka in pa natančne razlage zlasti še posebej glede vključitve certificiranja med merila, ki se lahko učinki certificiranja zmanjšajo na zgolj enega od sedmih dejavnikov, ki jih je treba upoštevati pri določbi, se pravi, teh družb oziroma teh ponudnikov, ki bodo ocenjeni slabše zaradi samega certificiranja. To recimo pomeni ocenjevanje opreme in praks s strani organa Evropske unije, še posebej za dobavitelje pa bo povzročila manjšo preglednost glede ustreznosti uporabljene opreme, saj bo dobavitelje odvrnila od tega, da bi opravil zahteven postopek certificiranja, če ta nima pozitivnega vpliva na končni rezultat dopustnost uporabe v kritičnih sistemih. V praksi pa bo to pomenilo, da se tudi da se tudi popolno varna, certificirana in ustrezna oprema v EU nebi mogla uporabljati v omrežju, če bi se vlada odločila negativno oceniti druge, bolj subjektivna merila. Tekst in obrazložitev izredno zakomplicirana za tiste, ki seveda ne vedo, kaj stoji za tem. Zdaj bom povedal pa po domače. Mi imamo v tem členu, se pravi 116., določena merila, ki so med drugim močne povezave med dobaviteljem in vlado določene tretje države, potem zakonodaja tretje države na področju varnosti ali varstva podatkov, ki omogoča vladno vmešavanje, nepregledna lastniška struktura podjetja dobavitelja, potem sposobnost tretje države, da izvaja pritisk v zvezi s poslovnimi odločitvami dobavitelja, sposobnost dobavitelja, da zagotavlja dobavo v zaostrenih ekonomskih razmera, splošna kakovost proizvodov in praks dobaviteljev na področju kibernetske varnosti in pa seveda transparentnost dobavitelja glede obdelave podatkov. V 115. členu pa seveda govorimo o 42.

bom rekel, tender, kjer bi ga lahko naša država izbrala kot, bom rekel, enega od tistih, ki bo ponujal določeno opremo. Problem pa je v 116. členu, ki seveda govori o tem, da pravzaprav ne velja več teh 7 meril, ker se omeji praktično samo na 4 merila oziroma celo izloča recimo certificiranje, ki je eden od temeljev, ki velja za celo Evropo, kjer v bistvu prestane, bom rekel, certificiranje celotne opreme, ampak to je premalo za našo vlado in seveda bo že vnaprej izgnal vse ponudnike, zato ker v resnici, vi veste, certificiranje je izredno drago in to certificiranje ne bo šel nihče delat, če ne bo vedel, da je to lahko eno od meril in kriterijev, na podlagi katerega bo izbran. Ampak naša vlada, seveda v tem primeru SNAV, saj vemo, kako je SNAV sestavljen, in pa seveda potem tisti, ki bo seveda vodil ta tender, bo preprosto odločil zaradi nekega tretjega razloga. In seveda razloge imamo pa potem tukaj, ki sem jih prej naštel, in jih bo seveda na podlagi tega izločil. To govori samo o tem, kaj pravzaprav želijo, narediti popolno zmedo na tem področju na način, zato da bojo čim lažje in čim bolj zožili kriterije na tisti kriterij, ki bo njim ustrezal, to pa je, da seveda izloči, bom rekel, ponudnika. In to je seveda samo en dokaz več, kako se gremo mi neko sveto vojno na podlagi nekih dogovorov, zato in računajoč na to, kako bomo nekomu stregli, zato ker se je pač trenutno nekdo, ki trenutno samo sedi v tej vladi, odločil, da hoče imeti te vzvode. jaz srčno upam, da seveda ta zakon ne bo prestal ničesar tistega, kar rečemo, bom rekel, pozitivnega, še posebej zato, še posebej zato, ker se danes hvalijo nekateri, kaj vse prinaša ta zakon. Pa roko na srce, je kar nekaj stvari noter, s katerimi bi se jaz gladko podpisal in bi jih podprl z veseljem, vendar ne na podlagi te diskriminacije, omejevanja svobodne gospodarske pobude, kršenja Ustave in še več, evropskih pravil, ki se jih dogovarjamo vse članice Evropske unije v tem prostoru. In to je tisto, kar mi seveda ne bomo nikoli podprli in ne moremo podpreti. Mi smo vložili amandma seveda z upanjem, z upanjem, da bo ta vlada vsaj v kakšnem delu prisluhnila. A veste, minister je povedal na začetku, da je bila široka razprava, da je bila medresorska obravnava. Medresorska obravnava je nekaj povsem logičnega in običajnega čisto popolnoma pri vsakem zakonu in ni nič posebnega. Ne pove pa, da so te stvari priletele zadnji hip noter. Tega 2 leti nazaj ni bilo, sploh ni bilo. In zato sta ta 115. in 116. člen, da ne govorim o ostalih členih, žal nismo mogli vložit amandmaje, ker so bili zaprti, in seveda ne more prestati, ne more prestati, a veste. To je, mene to spominja približno na vse te zakone, ki smo jih že v tem Državnem zboru sprejemali popolnoma na isti način. A veste, imamo ogromno stvari, ki so ustrezne, dobre, potem imamo pa 3 slabe in potem reče temu minister, da to je pa kompromis. A res? S kom pa? S kom je to kompromis? Z nami? Z nami to ni noben kompromis. Mogoče se je minister sam s sabo sprejel nek določen kompromis, sicer ne vem kje, na kakšen način, ampak pristal je na to igro. In ta igra seveda je predvsem neustavna in nezakonita. In to je treba kar naprej ponavljat. z veseljem rečem, da nekomu nekaj dam, v resnici pa mu nič ne dam, ampak urejam nekaj, kar bi že moralo biti urejeno. Sklicevanje, koliko časa je potekala razprava, je več kot jasno, da to seveda ne more biti argument, ker so, bom rekel, nediskriminacija oziroma diskriminacija je še vedno zagotovljena v tem zakonu, predvsem pa je omejena svobodna gospodarska pobuda vnaprej.

ima največji razvoj in kar je še bolj pomembno je jasno, da bodo težko igrali proti temu playerju na tem trgu. Seveda ni problem Slovenija, Slovenija je majhna, Slovenija ne bo naredila nobene resne škode temu proizvajalcu. Ampak nekje je treba začeti in treba je narediti uslugo Američanom, s katerimi smo se zavezali s sporazumom, mednarodnim sporazumom, dogovorom med dvema bilateralno se temu lepo reče dogovorom, kako bomo mi omejevali tovrstne družbe. In tukaj v 115. in 116. členu je en praktičen dokaz kako se to dela in na kakšen način se bo diskriminiralo te ponudnike na trgu, istočasno pa s tem posredno tudi tiste operaterje, ki to programsko opremo imajo, se opravičujem, tehnično opremo za komunikacije. Tako, da sam osebno sem zadovoljen, da danes niti ne bomo glasovali o tem zakonu, upam, da se bodo nekateri ohladili, razmislili kje je treba popraviti, še naprej pa ponavljam, če bi Vlada in minister sledil direktivi in bi to direktivo prenesli, takšna kot j bila tudi ponujena s strani EU, se danes verjetno sploh ne bi o tem pogovarjali, ampak bi verjetno bilo to že prejšnji teden to na dnevnega redu in tudi sprejeto in danes bi verjetno že končali sejo. Računate seveda na neodzivnost parlamenta. V tem parlamentu danes sedimo 6, 7 poslancev vključno s podpredsednikom in računate, da ni nobenega nekega posebnega interesa. Seveda je opravičljiv razlog, opravičljiv v navednicah seveda, da smo pred volitvami in da je tričetrt poslancev na terenu in išče svoje glasove. Ampak tovrstni zakoni so škodljivi za Republiko Slovenije za nenazadnje tudi za ugled v svetu, ki ga počnemo in delamo diskriminacijo in kar je najbolj pomembno nezakonit je in to po aktih, ki smo si jih sami določili v tej dvorani. Sam pozivam kolegice in kolege, da takšen amandma tudi sprejmemo, da vsaj malo popravimo vtis, da ne omejujemo svobodne gospodarske pobude. Hvala. Hvala lepa. Kolega Möderndorfer, jaz razumem te vaše očitke o neustavnosti, nezakonitosti. Samo na neustavnost odgovor, neustavnost je vložitev zahteve za presojo na Ustavnem sodišču ne za referendum,

rešpektiram, da imate to možnost, ker mi boste vsakič odgovoril, da nekaj razlagate, ampak bom odgovoril. Poslanci in poslanke Državnega zbora lahko kadarkoli izrečeno v tej državi, v tem parlamentu in trdimo določene stvari kaj je nezakonito in kaj je neustavno. Kdo bo pa o tem odločal si pa nismo prisvojili pravice, ker za razliko od vas spoštujemo pravno državo in vemo kdo o tem odloča. Vendar tako kot vedno glede na to, da Poslovnik poznate in zakonodajo steb by step, vse korak za korakom. Sam sem prepričan, če bo v prihodnosti ta zakon obveljal, se bo znašel na Ustavnem sodišču zagotovo. Kar se tiče pa referenduma, posvetovalnega, podpredsednik, midva sva res zadnja, ki bova diskutirala o tem kaj vse si je ta koalicija še v času opozicije in kot koalicija privoščila, zato ne meni predavati levite o tem kdaj se kakšna stvar vlaga. Vložena je zakonito, če ni, boste šli na Komisijo za Poslovnik, ki se radi sklicujete na njo in jo omenjate kadar kaj ni s postopkom v redu oziroma imate še eno možnost. Greste lahko na Kolegij predsednika Državnega zbora pa tam uveljavljate in opozarjate kaj je bilo nezakonito in kaj ne. Nisem slišal dobro, je bilo nepravilno vloženo? (nadaljevanje) Samo pojasnil sem. Če so glavni očitki o tem, da je zakon, ki je pred nami, nezakonit ali neustaven, je to mnenje ali pa sum ali pa dvom poslanca, poslanske skupine ali kogarkoli. Odloča o tem Ustavno sodišče, ne tako, kot ste si vzeli pravico diskrecijsko, da ste odločili, da je neustaven. Zato sem vas opozoril. Tudi zaradi gledalcev, zaradi tistih, ki gledajo sejo, da o te odloča Ustavno sodišče. In če želite preveriti ustavnost zakona, potem je treba vložiti zahtevo na Ustavno sodišče. To, kar ste pa vi vložili, pa nima nobene zveze s tem, ali bodo ljudje presojali ustavnost ali neustavnost. O tem, na referendumu odločajo čisto o čem drugem, ne o tem. Ker tega mandata nimajo ljudje, da odločajo o tem, ali je zakon ustaven ali ne.

Poslanci in poslanke lahko izrečemo dvom ali v razpravi pomislek, da je nekaj nezakonito ali neustavno ali ne v skladu z evropskim pravnim redom, kadarkoli in kakorkoli. Saj veste, da 82. člen Ustave prepoveduje komurkoli, da poslancu zapoveduje, kako bo razpravljal oziroma kako bo odločal. Kar se pa tiče preverjanja, še enkrat, ne nam predavat in nas učit, kdo odloča, ali je kaj neustavno ali ne. Ker sem že v svoji predhodni razpravi zelo jasno povedal, da z razliko do vas, z razliko do vas, mi spoštujemo pravni red in vemo, da je to Ustavno sodišče. Kar se tiče posvetovalnega referenduma, pa še enkrat: niste našteli ne člena Poslovnika, ne kakršnekoli druge ovire, ali je vložen nezakonito ali ne. Ne vem, kaj hočete doseči s svojo razlago, s svojim podukom, še posebej, ker omenjate gledalce, da gledalci oziroma tisti, ki spremljajo to sejo, si bojo ustvarili svoje mnenje. Se strinjam. In tle sva edino na skupni točki. Hvala lepa. Saj nisem jaz problematiziral to, da ste vložili zahtevo za referendum. Samo logično na očitke, ki ste jih imeli v razpravi, je zahteva za ustavno presojo, ne za referendum. O logiki govorim, čisto o izvedenem ukrepu, ki bi moral slediti razpravi. Sicer pa, glejte, o tem nisem jaz niti govoril o tem, ali je vaša zahteva vložena v skladu s Poslovnikom ali ne, ker je, saj to noben ne oporeka. Ampak povedal sem samo o tem, da ljudje vedo, da ko se govori o neustavnosti oziroma nezakonitosti, je treba to usmeriti zahtevo za to odločanje na Ustavno sodišče, ne na ljudstvo. Izvolite, imate besedo. zelo kratek, podpredsednik. Še enkrat, bom drugače reke: o logičnosti dajva prepustiti drugim. Tisti, ki tole spremljajo, vidijo, kje je kle kleč. Vi bi radi predstavili svoj vidik, radi bi razložili, kje je kakšna logika in tako naprej. Jaz pa, za razliko od vas, ne spoštujem logike, ampak spoštujem zakonitost in Poslovnik. In za enkrat se samo tega držim. N za mene je to ključno. Vse ostalo je pleonazem, besedičenje v prazno, ki ga hočete, ne vem, kaj hočete s tem doseči. Ampak, kot sem rekel, bom krajši, kot sem bil prej. Hvala lepa. PREDSEDNIK JOŽE TAKNO: Hvala lepa. Saj nisem jaz nič narobe povedal, samo dejstva. In tako povsod se ravna, ko se da neko zadevo na presojo Ustavnemu sodišču, kdo odloči o tem, ali je zadeva ustavna ali ne. Vse ostalo je potem pleonazem, ko o tem govorite, to je pleonazem, ko govorite, ko očitke usmerjate na neustavnost in nezakonitost, odločanje pa na ljudstvo, ki o tem ne odloča. Ampak načelno odloča o zakonu, ne pa o ustavnosti in zakonitosti. Izvolite. Imate besedo.

bodo povedali kaj si mislijo o tem, ker je to posvetovalni referendum Ustavno sodišče pa bo to povedalo ali je to ustavno ali ne ko bo, če bo do tega prišlo. Jaz nisem vseved in vsepoved za razliko od vas, zato bom tukaj naredil piko. Dobro. Hvala, da ste končali. Želi še kdo razpravljati? Minister, izvolite, imate besedo. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej naj povem, da predlog zakona, ki je danes pred vami ni niti neustaven niti nezakonit niti ni v nasprotju z Evropsko direktivo. Nasprotno. Gospod Möderndorfer verjamem, da se zaveda, da je zakon pripravljen v skladu z ustavnimi, zakonskimi načeli, da v celoti sledi Evropski direktive in pa evropskim priporočilom na področju varnosti, omrežij in storitev. Verjamem, da gospod Möderndorfer tudi dobro ve, da je amandma, ki je bil vložen v nasprotju z Evropskimi priporočili, ki so zavezujoča za vse države članice. Kot rečeno določbe, ki se nanašajo na varnostno omrežje in storitev niso nikakršna slovenska posebnost. V celoti sledijo evropskim priporočilom na tem področju, ki niso samo soglasje oziroma ki niso samo usklajene med državami članicami, ampak tudi z Evropsko komisijo in pa Evropskimi institucijami na področju kibernetske varnosti. Kot sem povedal že na začetku imajo tako podoben model oziroma takšen model tudi v številnih drugih državah omenil sem Španijo, Finsko in tako naprej skratka gre za evropski model, ki ga s tem predlogom želimo prenesti v naš pravni red. Ker je vaš predlog v nasprotju z evropskimi smernicami mu seveda nasprotujemo. Če bi ga obrazložili oziroma morda niti ni potrebno, da gremo v pretirane detajle gre pa za to, da bi se strateške kriterije nadomestilo z izključno tehničnimi merili pri presoji potencialnih dobaviteljev z visokim tveganjem to je seveda nesprejemljivo ne samo z vidika logike, ampak kot sem rekel evropskih smernic na tem področju, ki veljajo za vse države članice. Sedaj slišati je bilo, kar nekaj komentarjev glede na notifikacijo in vse ostale reči, ki motijo opozicijo v tem predlogu zakona. Naj povem, da je bila notifikacija o Evropski komisiji uspešno izvedena tako, da s tega vidika ni prav nobenih ovir za sprejem tega zakona. Lahko tudi rečem, da smo zelo zgledno sodelovali z Zakonodajno-pravno službo. Konec koncev smo upoštevali večino njihovih pripomb na ta predlog zakona in moram reči, da je naša ekipa zelo trdo delala za to, da je danes pred vami predlog, ki je usklajen z večino pripombami Zakonodajno-pravne službe še več. Vnesli smo tudi, kar nekaj drugih popravkov tudi na področju, ki se dotika varnosti, omrežij in storitev. Tukaj smo zagotovili večjo pravno transparentnost in predvidljivost za vse potencialne ponudnike z visokim tveganjem. Po novem bodo morali biti vključeni v sam postopek ugotavljanja tovrstnih dobaviteljev. Prav tako se bodo imeli možnosti izjasniti na celotno dokumentacijo, ki bo služila kot podlaga za tovrstno odločanje. Skratka, tukaj je bil narejen pomemben premik in kompromis. Naj pa na zadnje tudi omenim, da smo razširili število kriterijev, ki morajo biti izpolnjeni zato, da je določen dobavitelj določen kot dobavitelj z visokim tveganjem. Skratka, upoštevali smo vrsto pripomb, ki so prišle z različnih strani. Po eni strani s strani gospodarstva, po drugi strani s strani razprave, ki smo jo imeli tukaj pred dvema mesecema v Državnem zboru tako, da nikakor ne gre za identičen zakon, ki je bil takrat zavrnjen. Verjamem, da se tega vse poslanke in poslanci tudi dobro zavedajo.

čim hitrejšega interneta za vse. No, to je točno tisto, kar ta predlog zakona prinaša slovenskim državljankam in državljanom, in sicer bodo z njim, če bo seveda sprejet, vsi državljani, ne glede na to, kje živijo in kakšni so njihovi prihodki, imeli dostop do hitrega interneta po vsej Sloveniji, in sicer takšnega interneta, ki jim bo zagotavljal vse ključne digitalne storitve, pa naj gre za spletno bančništvo, spletne storitve javne uprave, komunikacijo in tako naprej, vse to po dostopni ceni. Skratka, to je največja prednost, ki jo prinaša predlog tega zakona. Zato res ne razumem kolegov iz Levice, da mu tako krčevito nasprotujejo. Nikdar in nikoli nisem o vsebini tega zakona govoril s komerkoli izven te naše drage domovine, niti z Američani niti s komerkoli drugim. Zato najodločneje zavračam takšna podtikanja, češ da sem oziroma da smo po nareku Američanov pisali ta zakon. Nasprotno, upam si trditi, da nasprotniki tega zakona na mojo žalost in na žalost vseh državljanov na prvo mesto dajejo interese mednarodnih korporacij in njihovih lobistov pred interese lastne države in njenih državljanov. Tako vse obtožbe, ki so bile danes izrečene, najostreje zavračam.

Podpredsednik, strinjali se boste z mano, da je bilo zelo malo govora o 15. in 16. členu. Moram pa odgovoriti na del razprave, ki jo je imel minister, glede na to, da razpravljamo samo o teh dveh amandmajih

Vam nihče ne očita, da ste vi govorili s komerkoli, vsaj jaz osebno tega nikoli nisem rekel, rekel pa sem, da je ta Vlada govorila. Res pa je, da ministri ste člani Vlade in to je kolektivni organ. To je samo v pojasnitev, ko govorite o tem, kdo je s kom govoril. Drugič, namigovanje, da so poslancem ali pa delu poslancev interesi velikih korporacij bolj pomembni kot država, varnost ali pa ljudje, je brezsramno.

In vam predlagam, da dokler tega nimate stoprocentno v rokah ali pa dokaz za to, ne diskreditirati svojih sogovornikov na ta način. Jaz vas nisem. Jaz sem vam povedal, da je ta Vlada govorila in podpisala sporazum z Američani javno na Bledu, pred vsemi; kaj govori, vsi vemo. In posledica se je znašla tu v tem zakonu, ki ga pred tem v javni razpravi sploh nikoli ni bilo. Zdaj pa gremo na bistveno, to pa je razprava o teh dveh členih. Omenili ste državi, ker niste hoteli bolj podrobno razlagati, ker ste rekli, da enostavno ni potrebno, ker vas niti več ne zanima, zgleda, ker ste tako prepričani, da kako bo to sprejeto in kako je to prav. Omenili ste tudi Finsko, kot kot državo, ki je sprejemala na enak način to zakonodajo. Povejte mi, zakaj je Finska v resnici malce drugače urejala ta vprašanja. Namreč, Finska je za razliko… Ta model predvideva prepoved posebnih naprav komunikacijskega omrežja na kritičnih delih omrežja, ki ga tudi opredeljuje glede na značilnost opreme in na podlagi značilnosti dobavitelja. Pri nas smo za razliko od bistvenega vpliva šli na kritične elemente. Obratno, se opravičujem, namesto da bi imeli kritične elemente, imamo kar naenkrat bistveni vpliv kot prednostni pogoj 47. In o tem vam govorim. Finski model tega nima, kot vi pravite. Bom počakal minutko, dve, da vam bodo svetovalci povedali, kaj dejansko res piše, da ne boste omenjali Finske na pamet. In tukaj je ta bistvena razlika, o kateri govorimo. Dejstvo pa je, da nobena država, in še enkrat na glas povem, nobena država članica EU nima svojih nacionalnih varnostnih svetov kot podlago, osnovo, ki bo dajala usmeritve, kaj je prav in kaj ne. Pri nas

ker se bojimo hudič križa pošrek in počez, da moramo seveda to spraviti na takšen nivo namesto, da bi spravili to v roke stroki, ki to obvlada, ki to zna, tako kot so to naredile druge članice Evropske unije. O tem govorim in to je za mene najbolj bistveno. Res vam predlagam, minister, ne obtožujte na pamet. Ne splača se. Res se ne splača. To ni moj stil, jaz tega nikoli ne počnem. Morate pa me razumeti, da bom tudi svojo kredibilnost ščitil. Veste, dostikrat ste mi poskušali prilepiti v tem Državnem zboru marsikoga. Najprej alkoholno industrijo, potem tobačno industrijo. Zdaj mi boste prilepili še, ne vem, Huawei slučajno ali kaj? imam tehnologijo od Huaweija. Mogoče je pa to razlog, evo, kupil sem telefon. Mogoče je to razlog. Lepo vas prosim, minister, ne na tak nivo. Hvala lepa. Zdaj, kolega Möderndorfer, samo opozoril bi, da je minister v zaključku razpravljal o stališču Poslanske skupine Levica ne vam. Tako, da ste malo v določenem delu razpravo usmerili drugam. Pa tudi predlagam, da se koncentriramo na razpravo o amandmaju. Minister,

To podjetje konec koncev ni niti z besedo v tem predlogu zakona omenjeno, tako da mislim, da je ta retorika rahlo zavajajoča. Imam pa v rokah evropsko ureditev na področju dobaviteljev z visokim tveganjem, kjer so povzeti ključni ukrepi, ki so sklenjeni na ravni Evropske unije. In pokažite mi eno določbo predloga zakona, ki je v kakršnemkoli nasprotju z evropskim toolboxom oziroma seznamom ukrepov na tem področju. Naj vam pomagam, ne boste ga našli. Še enkrat, model, ki ga uvajamo mi, je zelo podoben modelu, ki ga imajo recimo v Belgiji, na Švedskem, na Finskem, v Avstriji in v Španiji.

Če govorimo o evropski direktivi, je več kot jasno samo po sebi, minister, da imajo države v skladu z evropsko direktivo podobno urejena vprašanja – tisti, ki seveda so to že sprejeli oziroma to urejajo. Nekatere države prav tako zamujajo tako kot mi. To pa ne pomeni, da imajo enako. Jaz sem vam prej naštel konkreten predlog, kako ima to Finska to urejeno, zato, ker ste na Finsko sklicevali. In mi nimamo tako urejeno kot Finska. Imamo pa podobno. Imamo pa v tistem delu ključno, in to je bistveno. Ne rabimo mi v zakonu omeniti, koga bomo izključil. Ne vem, pa za razliko od vas ne bom našteval firm, zato ker itak vsi govorimo samo o eni. Lahko se motim, saj so še operaterji tukaj in še ne vem kdo drugi. Ampak na načelni ravni so pa merila. In tako je tudi v razpisu. Saj v razpisu ne smemo nikoli omenjati, katera firma je izločena, ne? Lahko pa z merili določimo tako, da nekatere že vnaprej diskvalificiramo. Jaz sem vam povedal primer v 48. TRAK (VI) kje je osnovni problem teh meril? Ni sedem meril relevantnih, ampak ste v členu zapisali tako, da enostavno tudi če bo izpolnjeval merila ostala, bo za vas dovolj en, ki pa sploh ni v bistvu najbolj pomemben in, bom rekel, tisti kritičen, ki ga seveda z evropsko direktivo so vse članice dogovorile kateri naj bi in kako na kakšen način naj bi urejal, da bo nekdo lahko ustrezen na tenderju. O tem govoriva. Podobno ni enako, isto ni prav tisto, takšno pa ne prav tako. To je bistvene razlike, zelo podobne besede, pa bistvene razlike. Zato ne meni prodajati zgodbo »podobno so uredile Belgija« in potem naštevava države. Različni smo si. Različni smo tudi o tem kdo presoja in daje usmeritve glede tega. Mi smo edini, da smo pooblastili svet za nacionalno varnost, lepo vas prosim?! Samo zato, ker govorimo o obrambnih oziroma varnostnih merilih imamo že takoj Svet za nacionalno varnost zraven. Pa saj oba dobro veva, da te varnostne momente lahko stroka zelo jasno predvidi, jih predlaga politiki in je potem to na nek način razumsko gledano, seveda, tudi sprejemljivo in logično, da bo ukrepala. Vsi si želimo imeti varnost. In nenazadnje jaz sem že več kot jasno večkrat povedal, vsi operaterji, vsi dobavitelji opreme si želijo imeti red in jasnost na trgu zato, da bodo vsi lahko enakovredno dostopali. Ampak mi smo se odločili, da bomo pač nekatere izločili, tudi zaradi političnih razlogov. Meni je žal, minister, ampak vi še niste bil takrat minister, ko so se o teh stvareh pogovarjali in odločali kako bodo peljali. Mogoče iskreno verjamete v to, zato ker veste kaj ste sam počel, da delate dobro tisto in da je vaš namen dober. če pozorno preberete te člene boste videli, da imate vsa orodja kako boste prav določene in prav tiste izločili iz dobav in to, ki leta že poslujejo v slovenskem prostoru in do danes nismo imeli nikoli pripomb čez njih, ampak prastrah je vedno prisoten. Normalno je, da bomo zaščitili tam kjer je potrebno na svojem področju, vendar ne na ta način. Ne na ta način, da vnaprej diskvalificiramo nekoga. O tem govorim. Zato me ne rabite prepričevati kaj spoštujete, pa kje kakšen dokument imate v roki, ker vse to je dostopno danes v digitalni družbi, glede na to, da gre za javne dokumente, še posebej poslancem s strokovno pomočjo lahko vse to pridobimo. Vemo kaj pišemo, kaj predlagamo in o čem govorimo.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

iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 mio eurov v okviru nujnega postopka. Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo Alešu Miheliču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo. Izvolite.

gospod podpredsednik, poslanke, poslanci ter ostali vabljeni gostje! Vlada Republike Slovenije je v zakonodajni postopek predložila predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe Dars iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev najetih oziroma izdanih za financiranje pomembnih cestnih projektov.

to je odsek od priključka Osredek do priključka Maline na južnem delu tretje razvojne osi, državna cesta Gorišnica – Ormož in cesta Markovci – Gorišnica ter širitev avtocestnega odseka Koseze – Kozarje v šestpasovnico. Vsi ti projekti so tehnično in finančno zreli za izvedbo. Sprejeti so prostorski akti in potrjeni investicijski programi. Potrebna je samo še izvedba, ki pa brez bančnih posojil ne bo mogoča. Dars bo finančna sredstva lahko pridobil prav zaradi državnega poroštva, kar pa pomeni tudi znatno ugodnejše pogoje financiranja. Državno poroštvo se daje le do višine 50 % investicijske vrednosti projektov, kar je v skladu s pravili Eurostat in pomeni, da podeljeno poroštvo ne bo vplivalo na statistično klasifikacijo podjetja Dars. Ostalih 50 % sredstev bo zagotovila družba Dars brez poroštva. Kot veste, to ni prvo državno poroštvo, ki bi se dajalo družbi Dars. Do sedaj so bila tej družbi podeljena že številna poroštva, ki so omogočila gradnjo avtocestnega omrežja ter možnost, da je Dars samostojno prevzemal vse obveznosti. Zgolj s proračunskimi sredstvi teh investicij ne bi bilo mogoče financirati. Zadnji poroštveni zakon je bil sprejet konec leta 2019 in je omogočil financiranje pomembnega dela tretje razvojne osi na severu in jugu. Financiranje tretje razvojne osi je na mizi tudi sedaj, gre pa za nadaljevanje že začetega dela, ki bo to pomembno razvojno povezavo privedel skoraj do konca. Poudariti želim, da poroštvo je potencialna obveznost, ki bo potencialno bremenilo državni proračun, samo v primeru, da družba Dars svojih obveznosti ne bo mogla izpolniti. Od ustanovitve družbe Dars, torej leta 1993, do sedaj niso bila nikoli vnovčena niti v višini centa iz naslova poroštva, kar nakazuje na to, da je Dars vse svoje obveznosti tekoče poravnaval. Naj dodam še, da državni organi budno spremljajo poslovanje družbe Dars, njegovo finančno stanje, stanje dolga, tako da tveganj za unovčitev poroštva praktično ni. Za zagotavljanje likvidnosti družbe in njene zmožnosti odplačila dolgov, se država tudi odpoveduje dividendam iz dobička, ki bi sicer pripadale lastniku. V lanskem letu je bilo narejenega veliko na bodočih avtocestnih projektih, zlasti na tretji razvojni osi. Konec leta so bili zaključeni tudi investicijski programi. Veseli me, da bomo s tem zakonom pomembno prispevali k povezljivosti Slovenije. Poleg napredka na tretji razvojni osi bo narejen pomemben korak k izgradnji prepotrebnih cest na Podravskem območju, rešujemo pa tudi velike težave pretočnosti prometa v okolici Ljubljane. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku, Robertu Polnarju. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Odbor za finance je na 72. nujni seji 1. aprila letos kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS, iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini do 392,44 milijonov evrov, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. Kolegij predsednika Državnega zbora je na 134. seji dne 25. marca sklenil, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora, so amandmaje k predlogu zakona vložile Poslanske skupine SDS, NSi in Konkretno in sicer, k trem členom predloga zakona. Predstavnik predlagatelja, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, je v uvodni obrazložitvi dejal, da je cilj predlaganega zakona zagotoviti vse potrebne vire sredstev, ki so temeljni pogoj za izvedbo predvidenih projektov, ki jih bo v celoti financirala in gradila družba DARS. Na podlagi omenjenega zakona bo država kreditodajalcem in kupcem dolžniških vrednostnih papirjev jamčila izpolnitev obveznosti družbe DARS. S tem bo družbi omogočena zagotovitev virov financiranja iz naslova zadolževanja v obliki kreditov ali izdaje dolžniških vrednostnih papirjev v skupni višini, ki je opredeljena z zakonom. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora je dejala, da so bile pripombe službe z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin v celoti odpravljene. V razpravi so članice in člani odbora izrazili podporo predlogu zakona ter soglasno pozdravili nadaljevanje regionalnega razvoja, ki ga bo ta omogočil. Izpostavljena je bila tudi finančna stabilnost družbe DARS, zaradi česar ni verjetno, da bi bilo poroštvo unovčeno. Po opravljeni razpravi je odbor v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval vložene amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k 1., 3. in 5. členu predloga zakona in jih sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Franc Rosec bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim. Cilj predloga zakona je omogočiti zagotovitev vseh potrebnih virov sredstev, ki so temeljni pogoj za izvedbo naslednjih projektov, projekta in predvsem projekta dela 3. razvojne osi. Tu mislimo razvojno os sever,

Na podlagi predlaganega zakona bo Republika Slovenija kreditojemalcem ali kupcem dolžniških vrednostnih papirjev jamčila izpolnitev obveznosti za družbo DARS, s čimer bo družbi omogočeno, da zagotovi vire financiranja iz naslova zadolževanja v obliki kreditov ali izdaje dolžniških vrednostnih papirjev v višini 392,44 milijona evrov. V Slovenski demokratski stranki omenjeni predlog zakona o poroštvu podpiramo. Hvala.

Hvala, predsednik. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe DARS iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje avtocestnih projektov v višini 392 milijonov evrov, kar predstavlja seveda 50 % celotnih investicij v vrednosti 785 milijonov, v odseke razvojnih prometnic, 3. razvojna os sever za drugi del, ki smo ga morali v prvem poroštvu decembra 2019 izpustiti, ker dokumentacija še takrat ni bila pripravljena, torej gre za odsek Velenje-Šentrupert, 3. razvojna os jug na odsekih Obrežje-priključek Maline in od priključka Osredek do priključka Maline in izgradnjo glavne ceste Ptuj-Ormož na odsekih Gorišnica-Ormož ter Markovci-Gorišnica in celo širitev avtoceste Koseze-Kozarje za širitev v 6-pasovnico. Spoštovane kolegice in kolegi, danes bomo glasovali za poroštvo Republike Slovenije, da bo lahko družba DARS dosegla ugodnejše pogoje na trgu za zagotovitev potrebnih finančnih sredstev, da se nadaljuje gradnja 3. razvojne osi od severa na Koroškem preko Celja, Laškega, Zidanega mostu 51. povezavi južnega dela preko Novega mesta v Belo Krajino. Tretja razvojna os ima poseben pomen, v povezovanju pomembnih regionalnih gospodarskih središč je ena ključnih čezmejnih povezav. Gre za razvojno os, ki ni le pomembna prometna medregijska cestna povezava, ampak tudi instrument, ki prispeva h gospodarski, družbeni in teritorialni koheziji ter k bolj uravnoteženemu razvoju tako slovenskih regij kot neposrednega evropskega prostora. Z infrastrukturnega vidika je tretja razvojna os cesta visokega kakovosti, ki je sekundarna, prečna povezava med sredozemskim in baltsko-jadranskim koridorjem. Sodobna cestna povezava regijskih središč ter držav omogoča navezovanje tovornega in osebnega cestnega prometa vseh regij na glavne evropske prometne smeri. Še vedno slišimo pomisleke iz osrednje Slovenije, da je tretja razvojna os finančno potratna in neekonomična. Brez skrbi, kolegice in kolegi, tokrat namenjamo naložbe v desetletja zapostavljene regije, ki se moramo pribijati iz središč in seveda tudi sosednje države po neprimernih cestah, ki razpadajo, ki se pogrezajo, ki so ozke skozi speljane soteske, ki se ob večjih prometnih nesrečah in poplavah zaprejo in moramo v Ljubljano preko prelazov, tovorni promet pa via Maribor ali celo preko Avstrije. Za koroško govorim. Z izgradnjo tretje razvojne osi tovornjakom skozi sotesko Huda Luknja od Velenja do Mislinja tako ne bo potrebno zlagati ogledal, da jih ne polomijo, ne bodo trgali platna in zaustavljali prometa na tovornjakih ob srečanjih na ozkih ovinkih. Tako Korošci in Belokranjci, Ormožani, bomo bolj varni na poteh v šolo, na delo na križiščih, krožiščih na teh ozkih cestah. Prihranili bomo v času, prihranili na stroških prevozov. Razvoj doslej zapostavljenih pokrajin se bo krepil z novimi naložbami, z višjo dodano vrednostjo, omogočamo razvoj turizma, mladi bodo lažje ostajali doma. Državljanke in državljanih v teh pokrajinah se ne bomo počutili več zapostavljeni in bomo z večjim optimizmom gledali v prihodnost, tako bo manj vprašanj in začudenje, da recimo Koroška ni samo v Avstriji, ampak tudi v Sloveniji. In za to Korošice in Korošci na tej strani ne rkamo ko govorimo slovensko. Pred osmimi leti sva s Tonijem Gašperšičem segla v riki, da se bova povezala z boljšo cestno povezavo. Toni je doživel prvo lopato, sam si želim tudi zadnjo. Zadolževanje družbe Dars za razvojne projekte, ki povezujejo zapostavljene regije in jim s tem omogočajo nov potencial, je tako iz vidika gospodarskega, socialnega, kulturnega in nacionalnega vidika nesporna in solidarna za nas in bodoče generacije. Kolegice in kolegi! Koroška, Šaleška, Bela Krajina, Prlekija, dodeljena razvoja finančna sredstva, ki jih tokrat namenjate nam, vam, ne bomo vračali le s cestninami, vračali vam bomo s hitrejšim razvojem, delovnimi mesti, višjo dodano vrednostjo, višjimi dobički in večjo prepoznavnostjo zelenih in skritih delov Slovenije, ki jih bomo predstavili svetu. Vračali vam bomo z našim zadovoljstvom nad smehom in prijaznostjo, ko nas boste obiskali v naših zelenih pokrajinah.

Hvala lepa za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani državni sekretar, spoštovane kolegice in kolegi! Vladni predlog zakona, ki ga obravnavamo po nujnem postopku zagotavlja državno poroštvo za nekatere avtoceste in cestne odseke, ki so umeščeni v prostor, hkrati pa je zanje že izdelana investicijska dokumentacija. Ceste povezave na katere se nanaša zakonski predlog, so del dodatnih programov vključenih v nacionalni program izgradnje avtocest, za katerega je odgovorna družba DARS. Zato bodo vse omenjene ceste vključene tudi v sistem cestninjenja. Zakonski predlog pokriva širi pomembne cestne povezave, dva odseka tako imenovane trtje razvojne osi na severnem delu med avtocesto A1 in Velenjem ter na južnem delu od avtoceste A2 mimo Novega mesta do priključka Maline. Vključena pa sta tudi izgradnja hitre ceste med Ptujem in Ormožem kot tudi razširitev zahodne ljubljanske obvoznice v šestpasovnico. Tudi z izgradnjo omenjenih odsekov bo ostalo še precej prometno izoliranih področij, ki so 52. TRAK: (SC) – 13.15 (nadaljevanje) zaradi tega tudi demografsko, gospodarsko in socialno ogrožena, zato jih bo potrebno povezati s sodobnimi prometnimi povezavami, če naj na njih zagotovimo primerne razmere za poselitev in razvoj. Seveda lahko na brzna razširitev cestnega omrežja seboj nosi tudi neželene posledice v obliki onesnaženja novih prometnih obremenitev in predvsem degradacije prostora ter zemljišč, zato je toliko bolj pomembno, da pri umeščanju novih prometnih povezav obravnavo premišljeno preudarno in potrpežljivo, da bi omejili kvarne vplive cestnega prometa, ki pa je nujen za skladni in regionalni razvoj, zato Socialni demokrati menimo, da gre predvsem pri odsekih tretje razvojne osi ter hitre ceste med Ptujem in Ormožem za pomembne razvojne projekte, ki nimajo pravih alternativ. Brez njih izgradnje namreč ni mogoče zagotavljati enakomernega razvoja na prikrajšanih območjih Koroške, Bele krajine in Spodnjega Podravja. Nekoliko drugačna pa je težnja po nadgradnji ljubljansko avtocestnega obroča v šestpasovnico, saj obstaja tudi vrsta alternativ predvsem na področju železniškega in javnega prometa, ki bi lahko bistveno prometno razbremenili ljubljansko avtocestno vozišče ne, da bi zato morali poseči po velikih razširitvah cest, ki privabljajo nove prometne tokove. Predvsem na tem urbanem in razvitem področju bi pričakovali, da bo država bolj aktivno iskala alternative, ki niso le infrastrukturne in gradbene narave temveč predstavljajo precej večjo pretočno, dostopnost in uporabniško izkušnjo javnega potniškega prometa, ki v Sloveniji še vedno zaostaja za standardi razvitega sveta. Poudarjanje potrebe po obdobju voznikov na ljubljanskem omrežju je v precejšnem nasprotju s prioritetami na drugih treh odsekih, kjer gre dejansko za zagotavljanje osnovne prometne povezljivosti prikrajšanih območij. Nepremišljeno forsiranje odločitev za novi kilometer asfalta lahko namreč dolgoročno omeji alternative, ki so sprejemljive še za okolje in trajnostni razvoj, zato upamo, da je vlada dobro razmislila o alternativah preden se je odločila za uvrstitev tega avtocestnega odseka v investicijske načrte in poroštveni zakon. Morda pa bi veljalo razmisliti tudi o postopni decentralizaciji države in pospešenem gospodarskem razvoju podeželja, pri čemer bi se kot posledica sprostil pritisk vsakodnevne delavne migracije v velika središča kot je Ljubljana. Potem tudi ljubljanska šestpasovnica najverjetneje ne bi bila potrebna. Z vidika javno finančnih obremenitev Družba za avtoceste sicer potrebuje državno poroštvo za izgradnjo novih odsekov, vendar je, zaradi velike vrednosti premoženja, s katerim upravlja DARS in zaradi njihovih cestninskih prihodkov je zelo malo verjetno, da bi prišlo do dejansko / nerazumljivo/ poroštev. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo, zato podprli Predlog poroštvenega zakona, ki bo omogočal gradnjo ključnih razvojnih cestnih povezav s tem pa demografski in socialni razvoj prikrajšanih območij. Hvala lepa. Hvala lepa. Blaž Pavlin bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. BLAŽ Spoštovani. Na podlagi predlaganega zakona bo Republika Slovenija kreditodajalcem ali kupcem dolžniških vrednostnih papirjev jamčena izpolnitev obveznosti za družbo DARS. Na tej podlagi bo družbi DARS omogočen zagotoviti vire financiranje iz naslova zadolževanja v obliki kreditov ali izdaje dolžniških vrednostnih papirjev v skupni višini kot je opredeljena z zakonom, kar bo zagotovilo gladko izvajanje cestnih projektov tako na tretji razvojni osi, na njenem severnem in južnem delu njenega poteka od priključka osredka do priključka Maline na južnem delu. Za izgradnjo državne ceste Gorišnica-Ormož in Markovci-Gorišnica ter širitev avtocestnega odseka Koseze-Kozarje v šestpasovnico. Skupna višina poroštva po te zakonu je 392,44 milijona evrov. Finančne posledice pa bi prizadele proračun le v primeru unovčitve poroštva. V tem primeru ima država na podlagi predloga zakona pravico do regresiranje vseh plačnih zneskov skupaj z vsemi stroški. V zvezi s tem naj poudarim, da družba DARS posluje zelo dobro. DARS-ov čisti dobiček se je lani skoraj podvojil na 112,7 milijona evrov. Družba DARS je torej izjemno stabilna. Glede na navedeno ni pričakovati unovčevanja poroštva, zato finančnih posledic za državni proračun po našem trdnem prepričanju ne bo.

Tretja razvojna os, ki se navezuje na vseevropsko prometno omrežje, bo prinesla razvoj in napredek za vse prebivalke in prebivalce, višjo gospodarsko rast, povečanje zanimanja za delo v regiji in večjo možnost za zaposlitev ter preprečitev bega možganov. Ta projekt pa ne prinaša koristi samo za Koroško, temveč tudi za vse okoliške regije, s katerimi razvojna os Koroško povezuje. S tem predlogom zakona zasledujemo tudi cilje, ki smo jih določili v koalicijski pogodbi. Ta namreč določa večji poudarek infrastrukturnim investicijam ter skladen regionalni razvoj, in pri tem držimo besedo. Z izgradnjo se bo bistveno povečala pretočnost, skrajšale se bodo potovalne poti ter povečala varnost za vse udeležence v prometu. Ne smemo dovoliti, da bi bila Koroška in ostale regije še naprej zapostavljene zaradi geografske odmaknjenosti od osrednje Slovenije. Vsem moramo omogočiti enake možnosti za razvoj, kot ga imajo prebivalke in prebivalci v drugih regijah. Zamisel o izgradnji hitre ceste proti Koroški obstaja že dolga desetletja, Korošci pa si zanjo glasno prizadevajo zadnjih sedemnajst let. Pri razvoju tega projekta smo očitno morali počakati, da je ministrski položaj prevzel Jernej Vrtovec s svojo ekipo. Lani poleti so namreč končno stekla dela na območju Koroške, simbolično je bila zasajena tudi prva lopata. Tako kot na Koroškem tudi pri številnih drugih infrastrukturnih projektih premikamo stvari naprej. Zagotovili smo rekorden proračun za infrastrukturo, preko milijarde evrov. Gradimo tudi številne druge prometne povezave po desetletjih zastoja. Ker predlog zasleduje cilj večjega skladnega regionalnega razvoja, manjše centralizacije, večje možnosti za gospodarstvo in nenazadnje večjo mobilnost naših ljudi, bomo v Poslanski skupini NSi zakon podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Marko Bandelli bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. Spoštovane kolegice in kolegi! S predlogom zakona, ki je pred nami, se znova omogoča zadolževanje upravljavcu avtocest in hitrih cest, družbi Dars, in sicer v tem mandatu že drugič. Državno poroštvo bo prispevalo k hitrejšemu in učinkovitejšemu poteku projektov, ki jih poroštvo zajema, in sicer že večkrat omenjenih. Prvi je odsek od Šentruperta do Velenja, torej severnega dela tretje razvojne osi, prvega odseka na južnem delu tretje razvojne osi med Osredkom in Malinami na območju Novega mesta, hitre ceste Markovci-Gorišnica, ceste Gorišnica-Ormož, širitev enega najbolj obremenjenih odsekov zahodne ljubljanske obvoznice med razcepom Koseze in Kozarje v šestpasovnico. Državno poroštvo je pri takšnih projektih seveda dobrodošlo, saj posojilodajalci na posel veliko lažje pristanejo, če vedo, da za poroštvo jamči država. Glede na to, da do unovčenj poroštva družbi Dars doslej še ni prišlo, je mogoče pričakovati, da bo tako tudi tokrat. Glede na to, da tretjo razvojno os v stranki uvrščamo med ključne državne projekte, predlogu zakona seveda ne moremo nasprotovati. Neuradni začetki, povezani z načrtovanjem tretje razvojne osi, segajo v 70. leta prejšnjega stoletja. Že to je jasen pokazatelj, da s tem povezane zadeve trajajo predolgo in da je treba storiti vse, kar je mogoče, za še hitrejši potek dogodkov in gradnjo ceste. Od 70. let se je namreč zvrstilo nemalo obljub, papir sicer prenese marsikaj, pretirano optimistične in nerealne so bile tudi časovnice. Na žalost se je večkrat izkazalo, da zastavljeni cilji niso bili izvedljivi. Zamude so se vrstile in zaznamovale praktično vse vidike načrtovanja gradnje severnega dela osi. Ministrstvo za infrastrukturo je v času, ko ga je vodila naša predsednica mag. Alenka Bratušek, po dolgih letih naposled presekalo gordijski vozel in projektu gradnje tretje razvojne osi dalo nov veter v jadra. V tem času je bil sprejet prvi poroštveni zakon za tretjo razvojno os in s tem je bil po dolgih letih dosežen mejnik na področju gradnje te ceste. Veseli nas, da ministrstvo v aktualni sestavi nadaljuje dobro začeto delo. Je pa pomenljivo in zanimivo, da ministrstvo vodi minister prav tiste stranke, ki je odsek, ki ga imamo danes na mizi, torej od Šentruperta do Velenja,

A pustimo zdaj to. V Poslanski skupini SAB smo že v obravnavi poroštvenega zakona jeseni 2019 poudarjali, da se bi nam zdelo v finančno konstrukcijo smiselno zajeti vse odseke vzdolž celotne trase osi, torej tudi dva za za katera tedaj še ni bilo investicijskega načrta, dva, ki ju obravnavamo danes. Poudarili smo, da poroštveni zakon sam po sebi ne daje nikakršne garancije in ni zadostna podlaga za pridobitev poroštva, saj je treba podpisati tudi poroštveno pogodbo. Ob morebitnih zapletih in ne-potrditvi investicijskih programov je tako poroštvenih zakon zgolj mrtva točka na papirju. Prav tako smo poudarili, da bo treba ob potrditvi investicijskih programov zakon znova odpirati in dopolnjevati, čeprav bi se temu lahko izognili. In danes počnemo prav to. Izkazalo se je, da smo imeli tudi jeseni 2019 prav. Glede na to, da tretjo razvojno os v stranki SAB uvrščamo med ključne države projekte, predlogu zakona seveda ne moremo nasprotovati. Hvala. Spoštovani poslanski kolegi, spoštovani predstavnik vlade. V Poslanski skupini Konkretno pozdravljamo vizijo nadaljnjega razvoja in posodobitev slovenskega avtocestnega križa, saj ta mestoma več ne odgovarja potrebam prebivalcev in gospodarstva. Naj naštejem tri najbolj prioritetne projekte, ki jih naslavlja tudi današnji poroštveni zakon. Projekt izgradnje tretje razvojne osi predstavlja nujni predpogoj za vzpostavitev normalne prometne povezljivosti z osrednjo Slovenijo in za enakomernejši razvoj vseh regij. Enak cilj zasleduje projekt izgradnje glavne ceste Hajdina – Ormož, ki že nerazumljivo dolgo čaka na realizacijo. Prav tako pa je v prioritetnem načrtu tudi nujno potrebna širitev ljubljanskega avtocestnega obroča na odseku Koseze – Kozarje v šestpasovnico. Ta odsek je še posebej sezonsko preobremenjen v poletnem času turizma. Vozniki se zato v želji po izognitvi prometnim zastojem poslužujejo obvozom po okoliških cestah, kar lokalno drastično zmanjšuje prometno varnost. Investicije v prometno infrastrukturo so tudi eden od pomembnih generatorjev gospodarske rasti, ker multiplikativno povečujejo gospodarsko aktivnost v mnogih drugih panogah. Cilj danes predlaganega poroštvenega zakona je tako zagotoviti potrebne finančne vire za izvedbo teh treh prioritetno načrtovanih cestnih projektov, ki jih bo v celoti financirala in gradila družba DARS. Družba DARS bo potrebne vire financiranja pridobila z zadolževanjem s krediti ali z izdajo dolžniških vrednostnih papirjev, država pa bo kreditodajalcem oziroma kupcem dolžniških vrednostnih papirjev jamčila izpolnitev finančnih obveznosti družbe DARS ob njihovem dospetju. Ker državno poroštvo za upnike pomeni večjo varnost njihove finančne naložbe, bo za DARS finančna konstrukcija načrtovanih projektov ugodnejša, torej cenejša. Glede na zelo dobro poslovno-finančno kondicijo družbe DARS pa ni bojazni, da bi dana državna poroštva predstavljala realno grožnjo za javnofinančna sredstva. Poslanci stranke Konkretno bomo predlagani poroštveni zakon podprli.

Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Slovenija preureja in modernizira svoje transportno-logistične koridorje. Gre za javno infrastrukturo in običajno je to zlasti pri cestah in železnicah stvar države in njene vloge pri agregatnem povpraševanju. Stran agregatnega povpraševanja je tista, ki spodbuja angažiranje proizvodnih faktorjev, povečevanje proizvodnje oziroma gospodarsko rast. 55. TRAK: (SB) – 13.30 (nadaljevanje) Bruto domači proizvod namreč ni dan sam po sebi, ampak je odvisen od povpraševalnih dejavnikov. Cilj zakona je določitev predvidenih pogojev zadolževanja za družbo Dars, nanaša se na državno poroštvo za financiranje avtocestnega odseka od Šentruperta do Velenja jug na severnem delu tretje razvojne osi ter za pravi odsek na južnem delu te iste tretje razvojne osi med Osredkom in Malinami na območju od Novega mesta proti Metliki. Poleg tega poroštvo zajema še projekt hitre ceste Hajdina Ormož z odsekoma Markovci-Gorišnica in Goriščnica-Ormož ter širitev zahodne ljubljanske obvoznice med razcepoma Koseze in Kozarje iz 4-pasovnice v 6-pasovnici. Izvedba tako obsežnih in zahtevnih del ni mogoča brez bančnih posojil in izdaje dolžniških vrednostnih papirjev. Dars bo na podlagi predmetnega zakona dobil za do največ 392 milijonov in 440 tisoč evrov poroštev države, kar pomeni, da bodo pogoji zadolževanja ugodnejši. Pri odločitvi o podpori predlogu zakona je pomemben pregled finančnega stanja družbe za avtoceste Republike Slovenije. Za izhodišče lahko vzamemo revidirane računovodske izkaze družbe od koncu leta 2020. Družba za avtoceste Republike Slovenije izkazuje finančno trdnost. Vredna je 5 milijard in 175 milijonov evrov. V strukturi obveznosti do virov sredstev ima za 2 milijardi in 922 milijonov evrov kapitala, kar pomeni, da je razmerje med kapitalom in dolgovi 56,5 % v prid kapitala. Ima za milijardo in 782 milijonov dolgoročnih obveznosti in za 295 milijonov evrov kratkoročnih obveznosti. Vse svoje dolgoročne kot tudi kratkoročne obveznosti tako finančne kot poslovne redno izpolnjuje. V sredstvih izkazuje tudi dolgoročna posojila drugim v višini 93 milijonov evrov in kratkoročna posojila drugim v višini 208 milijonov evrov, to se pravi, da drugim posoja letno na nivoju 300 milijonov evrov. Hkrati pa razpolaga tudi z najbolj likvidno obliko sredstev, denarjem v višini 62 milijonov evrov. Pomemben je tudi podatek o bilančnem dobičku. Konkretno ga je bilo v letu 2020 najbolj izpostavljenem z epidemijo 59,5 milijonov evrov, eno leto prej pa 139 milijonov in 600 tisoč evrov. Družba Dars razpolaga s kapitalskimi rezervami v višini 28,5 milijonov evrov in tisto kar je ključno za našo današnjo odločitev razpolaga tudi z rezervami iz dobička, ki skupaj obsegajo nekaj manj kot 800 milijonov evrov. Sestavljene so iz zakonskih rezerv, iz statutarnih rezerv in iz drugih rezerv iz dobička. Govorimo o finančno in poslovno stabilni družbi. Tveganje, da bi bilo poroštvo, ki ga bo država zagotovila za izgradnjo teh avtocestnih odsekov v prihodnosti vnovčeno je tako zelo nizko. Logistika in transport postajata v sodobni globalizacijski zgodi osrednje poslovno področje s hitro rastjo. Sodobna logistična podjetja ne ponujajo zgolj prevoza in skladiščenja, temveč kakovostno obvladovanje nabavne verige, ki je vedno pomembnejša za obvladovanje trga in stroškov. Moderniziranje cestnih povezav je zato ena od ključnih razvojnih nalog Slovenije. Poslanci poslanske skupine Desus bomo predlog zakona soglasno podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Hvala lepa, predsedujoči. Lep pozdrav vsem prisotnim, še posebej predstavnikom Vlade! Ena izmed najpomembnejših projektov Republike Slovenije je zagotovo projekt tretje razvojne osi, za katero se tudi namenja poroštvo. Gre za razvojno os, ki prispeva h gospodarski, družbeni in teritorialni koheziji ter bolj uravnoteženemu razvoju tako slovenskih regij kot neposrednega evropskega prostora. Poroštvo se med drugim daje tudi za izgradnjo glavne ceste Hajdina-Ormož, odseka Gorišnica-Ormož in Markovci-Gorišnica. Glavna cesta Hajdina-Ormož je bila načrtovana v resoluciji o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, zato ima tudi status avtoceste, kar je bistvenega pomena. Predvidena nova cestna povezava od Ptuja do Ormoža bo preusmerila tranzitni promet na novo povezovalno cesto. Za državo je dobro, da vlada v infrastrukturne projekte, torej da se po državi gradi. Ker pa družba DARS kot nosilec izvedbe projektov nima dovolj lastnih sredstev za izvedbo investicije, tako da mora država zagotoviti ustrezno poroštvo, da se te investicije končno tudi realizirajo. Gradbeništvo je eden izmed najpomembnejših panog, saj ima velike multiplikativne učinke in odločilno pripomore h gospodarski rasti. Gradbeništvo ima tudi pozitiven vpliv na rast drugih dejavnosti, prav tako pa je pomembno iz vidika zaposlenosti. S tem, ko se država odloči za tako veliko projekt, kot je 3. razvojna os, ima ta odločitev posredne učinke skoraj na vsakega državljana. Dobro je, da se gradi infrastruktura, ki jo uporabljajo državljani. In ceste to vsekakor so. S cesto Hajdina-Ormož se bo zagotovila večja prometna varnost, povečale se bodo potovalne hitrosti, izboljšala se bo povezanost podravskega območja za osrednjo Slovenijo. Izboljšala se bo tudi dostopnost, ki bo vplivala na konkurenčnost in regionalni razvoj, skratka služila bo ljudem, kar pa je bistveno. Vrednost odseka Markovci-Gorišnica je 12,5 milijona evrov, vrednost odseka Gorišnica-Ormož pa 50 milijonov evrov z dajatvami. Ker gre za projekt, ki je ocenjen nekaj nad več kot 60 milijonov evrov, kar ni malo denarja, pa nas skrbi, da se bodo tudi tukaj sklepali raznorazni aneksi, ki bodo vrednost investicij iz leta v leto višali zaradi zahtev izvajalcev, to pa vsekakor ni prav. Ne le poroštvo, temveč tudi nadzor bi moral biti v tem primeru veliko večji, saj država prevzema velike finančne obveznosti. Dejstvo pa je, da so se ti projekti začeli prepozno, mnogo prepozno. Na območju Podravja se je s to investicijo nedvomno odlašalo predolgo, vendar je ta zakon en majhen korak v pravo smer. Ker pa prihajam iz tega področja in poznam stanje na terenu, vam povem, da so ljudje na terenu razočarani, ker se počutijo pozabljene od države. Hvala lepa za pozornost. lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Odločanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora opravili v okviru glasovanj. In s tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Spoštovani predsednik, spoštovani predstavniki ministrstva, kolegi in kolegice. Danes je pred nami pomemben zakon, ker veliko govorimo o reševanju stanovanjske problematike mladih, na žalost pa vsi skupaj premalo o tem tudi naredimo, kljub temu, da je to tematika, ki je opredeljena tudi v Ustavi Republike Slovenije, v različnih evropskih predpisih, in nenazadnje tudi ena izmed prednostnih nalog Evropske unije, torej ureditev cenovno dostopnih stanovanj za mlade. Gre za tematiko oziroma reševanje problematike, kjer smo v Poslanski skupini SDS že leta 2019 vložili podoben zakon. Takrat malo drugačen koncept v smislu, da želimo rešiti problematiko nezasedenih oziroma prostih državnih stanovanj, sedaj pa nekako drugačna smer reševanja. Morda za začetek še to, da gre za 5. ukrep te vlade na področju reševanja stanovanjske problematike. Prvi ukrep je bil sprememba Gradbenega zakona, drugi je bila sprememba Zakona o urejanju prostora, tretji ukrep sprememba Stanovanjskega zakona, kjer smo z različnimi ukrepi prav tako pospešili možnost za pridobivanje prvih stanovanj. Kot četrti ukrep pa je potrebno omeniti, da je vlada sprejela poslovno politiko stanovanjskega sklada in mu naložila, da sama preko svoje poslovne politike do leta 2025 zgradi 5 tisoč najemnih stanovanj,

Najprej sama definicija, kaj pomeni prvo reševanje Stanovanjskega sklada. Za to se šteje prvi nakup, gradnja, prenov ali dograditev stanovanjske nepremičnine, rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stanovanja, če stanovanje ustreza površinskim normativom za primerno stanovanje. Druga stvar, ki je zelo pomembna, da rešujemo prvo reševanje stanovanjske problematike za dve kategoriji: za mlade investitorje do starosti 38 let in pa za mlade družine, ki prav tako, so del dikcije tega zakona. Nenazadnje je pomembno, da Republika Slovenija izdaja jamstvo po tem zakonu najdlje do 31. 12. 2032. Pomembno je tudi, da so sami mladi oziroma same mlade družine vključeni, ne pa, da čakajo na pomoč države in pa pomoč bank oziroma hranilnic, ki lahko dajejo jamstveno shemo. Mladi morajo imeti sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, in mora biti njihova povprečna plača v treh mesecih pred vložitvijo vloge za kredit po tem zakonu enaka ali nižja od 1,5 kratnika zadnje znane povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji. Še nekaj pomembnih dejstev: ročnost posameznega kritja je lahko največ 30 let. Glavnice kreditov za posamezno stanovanjsko nepremičnino ne sme znašati več kot 200 tisoč evrov in kreditojemalec mora zagotoviti lastno udeležbo v višini najmanj 20 % sredstev glavnice kredita. z današnjim, upam, da sprejetim zakonom, končno prehajamo od besed o tem, kako je treba mladim pomagati reševati prvo stanovanjsko reševanje, do same prakse. Verjamemo, da bo država kot porok, banke in hranilnice in nenazadnje na osnovi našega zakona, naredili nekaj dobrega za mlade. Iz tega mesta, pa dovolite, da se zahvalim našemu podmladku Slovenski demokratski mladini, ki so septembra ali oktobra 2021 prišli spet z idejo, da sedaj pa je res čas, da preidemo iz besed k dejanjem. Začeli so pisati zakon, se usklajevali z različnimi deležniki, in današnji Predlog zakona, skupaj s podporo Zakonodajno-pravne službe, je po našem mnenju super osnova, da mladim končno začnemo, tudi na področju stanovanjske problematike, pomagati. Da ne bomo govorili o tristo stanovanjih v šestih letih, kar so naredile prejšnje tri Vlade, ampak da že, poleg dela Stanovanjskega sklada, rešujemo tudi konkretno s tem zakonom stanovanjsko stisko mladih in pa mladih družin. Hvala. PREDSEDNIK Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila Odbora dajem besedo predsedniku Odbora Robertu Polnarju.

1. 4. letos, kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvo podpisanim Danijelom Krivcem. V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega zbora so amandmaje k Predlogu zakona vložile Poslanske skupine SDS, NSi in Konkretno, in sicer k desetim členom Predloga zakona. V uvodu je predstavnik predlagatelja predstavil cilje in rešitve Predloga zakona, ki je z lažje dostopnim stanovanjskim kreditom, ob poroštvu države, namenjen prvemu reševanju stanovanjske problematike mladih. Pojasnil je pojem kreditojemalca iz Predloga zakona ter izpostavil, da so pri podrobnejši opredelitvi tega pojma upoštevali pripombe Ministrstva za finance in Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora. Državna sekretarka iz Ministrstva za finance je uvodoma povedala, da Vlada idejo o reševanju stanovanjske problematike mladih podpira, opozorila pa je na delno vsebinsko neusklajenost v določenih delih Predloga zakona, ki potrebuje razmislek v smeri izboljšav. Pri tem je izpostavila omejeno kreditno sposobnost upravičencev po sklepu Banke Slovenije 58. TRAK (VI) 13.45 (Nadaljevanje) iz leta 2019, ki pod vprašaj postavlja odobritev kredita osebi, ki je po tem sklepu kreditno nesposobna. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da vloženi amandmaji upoštevajo nekatere pomisleke iz pisnega mnenja službe, v predstavitvi pa je izpostavila tri pripombe. Najprej je opozorila na določbo iz 1. člena predloga zakona glede sklepa sveta Banke Slovenije o kreditno nesposobnih upravičencih, ki bi po predlogu zakona ob jamstvu države lahko pridobili kredit. Povedala je, da bi to lahko pomenilo poseg v ustavno določeno samostojnost glede pristojnosti Banke Slovenije. Kot drugo je izpostavila nejasno določeno višino poroštva v 12. členu predlog zakona. Kot tretjo pripombo pa je navedla široko določeno omejitev poslovanja bank, vključenih v jamstveno shemo po 20. členu predloga zakona. V razpravi so se članice in člani strinjali glede pomembnosti razreševanja stanovanjske problematike mladih. Kot ključen izziv predlaganega zakona so izpostavili vprašanje ali rešitve iz predloga zakona lahko spreminjajo omejitve kreditiranja prebivalstva določene v makrobonitentem ukrepu Banke Slovenije. Koalicijski poslanci so v razpravi predloga zakona podprli ter opozorili na nujnost iskanja rešitev glede pripomb, ki jih je izpostavilo Združenje Bank Slovenije. Nekateri opozicijski poslanci so bili do rešitev iz predloga zakona kritični, saj po njihovih besedah ne rešujejo bistva problema. Ta pa je neomejena rast cen na trgu nepremičnin. Prav tako jih je zanimalo kako bo zakon v praksi s poroštvi reševal problematiko kreditne nesposobnosti kreditojemalcev. Odbor je v skladu z drugim odstavkom 130. člena Poslovnika Državnega zbora obravnaval amandmaje poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno k desetim členom predloga zakona ter jih sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo dopolnjenega predloga zakona v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjen predlog zakona pa je sestavni del tega poročila. ZORČIČ: Hvala lepa. Za uvodno obrazložitev mnenja dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer mag. Maji Hostnik Kališek državni sekretarki na Ministrstvu za finance. Hvala lepa. Spoštovani predsednik! Spoštovani poslanke in poslanci! Vlada uvodoma izpostavlja, da podpira idejo o reševanju stanovanjskega problema mlade generacije, ki si ustvarja družino s pomočjo posojil, s poroštvom države, ki jih predvideva predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade. Vlada je v mnenju k predlogu zakona izpostavila vsebinsko neusklajenost v posameznih delih in predlagala nadaljnji razmislek v smeri izboljšav predloga zakona. Predlagatelj predloga zakona je upošteval predlog vlade in pripravil deset amandmajev, ki so bili sprejeti na 92. nujni seji Odbora za finance, s čimer se je odpravila vsebinska neusklajenost predloga zakona. Kljub temu vlada opozarja, da je določanje upravičencev za jamstvo države na osebe, ki niso kreditno sposobne po sklepu Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva vprašljivo, saj obstaja vprašanje ali bodo banke res odobrile kredit osebi, ki je po sklepu kreditno nesposobna, saj gre za pravila regulatorja bančnega trga, ki je po Ustavi samostojen. Ne glede na to pa lahko predlog zakona služi kot vzvod za morebitno omilitev pravil Banke Slovenije, saj bodo banke s predlogom zakona prejele jamstvo države za zmanjšanje tveganj, povezanih s plačilom kreditnih obveznosti kreditojemalcev. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Nik Prebil bo predstavil stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. NIK

spoštovana koalicija, da ste po več letih slišali poziv opozicije in mladih na tem področju. Želel sem začeti tako, ampak vseeno ne morem. 59. Zato, ker je zakon, ki je pripravljen pred nami, neizvedljiv in to opozarja Zakonodajno-pravna služba, to opozarjajo strokovnjaki s področja bančništva in številni drugi. Ampak preden gremo na to, se vrnem na začetek, v prejšnjo Vlado, tisto ki je vseeno imela nekoliko več posluha za mlade. Predlog, ki je bil pripravljen v LMŠ že v javni obravnavi takrat leta 2020, ni bil sprejet. Potem smo večkrat vložili amandma k Zakonu o izvrševanju proračunov, da bi dvignili višino poroštev za ta namen, a venomer je bila trenutna koalicija proti. opozorim, da smo skupaj z ostalo opozicijo vložili tudi zakon o gradnji javnih najemniških stanovanj, tudi to ste zavrnili. In meni se postavlja vprašanje zakaj, če vsi sledimo enakemu cilju, da bi to storili čim prej. Zakaj? Ali gre zgolj za vprašanje nekega prestiža za nek predvolilni boj? Tako, da jaz se res vprašam zakaj, če je to tako dobro, ste to že štirikrat sesuli. Ključna besedna zveza tega predloga zakona je seveda to, da se jamstvo podeljuje tistim do 38 let zaposleni za določen in nedoločen čas, ki po sklepu Banke Slovenije niso kreditno sposobni za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja. Da smo si na jasnem, v LMŠ smo ideji poroštva oziroma neke poroštvene sheme seveda naklonjeni, a pri tem zakonu se nam postavlja vprašanje, kot sem omenil na začetku, je sploh relevanten, če ga ne bomo mogli izvajati glede na to, da vemo, da banke izven svojih okvirjev kredita ne morejo dajati tistim, ki kreditno niso sposobni oziroma tistemu, kar je predpisala matična enota, torej Banka Republike Slovenije. Zakonodajno-pravna služba opozarja, da bi ta predlog zakona, ki je pred nami, pomenil razveljavitev ukrepa, ki ga je s tem sklepom določila banka Slovenije. Zakaj to govorim? Zato, ker je zelo pomembno izpostaviti tukaj že izpostavljeno oziroma že sprejeto odločbo Ustavnega sodišča iz leta 2001 o presoji o presoji Zakona o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, ki je razveljavila odločbo, ki posega v ravno tak sklep kot ga ima sedaj odprtega Banka Slovenije in seveda se čisto zakonito in ustrezno sprašujemo ali bo oziroma po vsej verjetnosti bo Ustavno sodišče razveljavilo tudi takšen zakon. Na sejo Odbora za finance je predstavnica Ministrstva za finance, iz katerega prihaja minister Šircelj, iz stranke SDS, dejala zelo podobne stvari, ki sem jih zdaj jaz načel. Dejala je, da Vlada opozarja, da omejevanje upravičencev na osebe, ki niso kreditno sposobne, je po mnenju Banke Slovenije izredno vprašljivo, saj ostaja to odprto vprašanje ali bodo banke sploh, in verjemite mi, ne bodo, odobrile kredita osebi, ki kreditno ni sposobna. To gre za regulacijo bančnega trga, ki pa je, kot veste, spoštovani, po Ustavi popolnoma samostojen. V LMŠ smo bili pred dvema letoma, in to veste vsi, izredno kritični do omenjenega sklepa Banke Slovenije, predsednik Šarec ja takrat to povedal javno in z vaše strani je bil deležen številnih kritik, češ kaj se vmešavamo v avtonomnost Banke Slovenije. Jasno smo povedali, da gre za neživljenjski ukrep, ki bo negativno in že, to vidimo, negativno vpliva na številen položaj mnogih državljank in državljanov, ne samo mladih. Po drugi strani pa smo vam tudi jasno povedali, da ne podpiramo vašega kandidata za guvernerja, ki je bil seveda izvoljen s pomočjo vaše stranke, torej največje vladne stranke SDS. In torej ste si izvolili guvernerja, kateremu ukrepom sedaj nasprotujete. Kot rečeno, v LMŠ zakonu sicer ne bomo nasprotovali, ocenjujemo pa, da gre ravno zaradi tega razloga, ker so bili številni zakoni, ki so stvari urejali na podoben način, morda celo bolje, s strani koalicije zavrnjeni, zato ni

Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj! Kaj je v bistvu pravi predlog tega zakona? Predlog tega zakona pravi takole: če ste mladi, pa niti ne tako zelo mladi, nekih kristusovih let, pa če bo banka dojela, da ste vseeno tako kreditno sposobni, vas bomo zapufali, da boste tenko piskali do penzije. To v bistvu pravi. In sočasno se teh 3 milijard, ki naj bi se jih za to uporabilo v naslednjih desetih letih, najbolj veselijo špekulativni gradbinci. Ne le, da je žalostno, ne glede na vse vlade, ki so bile v zadnjih 30 letih, osebno menim, nedopustno je, da imamo tako katastrofalno stanovanjsko politiko oziroma je sploh nimamo. Zakaj? Tri ure vožnje od mojega Maribora je Dunaj. Rdeči Dunaj ima najboljšo stanovanjsko politiko na svetu, pika. Rdeči Dunaj je uradni izraz za to. To stanovanjsko politiko so v stotih letih oblikovali socialni demokrati. Tu moram biti kritičen tudi do slovenske socialdemokracije, odkrito povedano. 79 % občank in občanov Dunaja ali, če hočete, dežele Dunaj, ni lastnikov stanovanj ali pa nepremičnin. Zakaj bi pa bili, ker jim ni treba. In namesto da bi se za 30 let zaklali za predrago štalico, se ta denar porabi za celo vrsto aktivnosti in se s tem denarjem vrti eno majhno morje ekonomij. Sočasno pa vsako leto na Dunaju tako mesto kot zasebni investitorji zgradijo nekaj deset tisoč stanovanj in sočasno prenovijo, če imam pravilen podatek, 15 tisoč starih stanovanj; prenovijo, to ne pomeni, da rukneš malo stiropora pa novo fasado gor. Na ta način seveda tudi lahko živi cela vrsta gradbeno-obrtniških dejavnosti, seveda, ne na način špekulativnega kapitala. In to je prava pot, ki bi jo dejansko morali ubrati. In s to potjo bi tudi cela vrsta drugih dejavnosti lahko živela kot že na omenjenem Dunaju. Ampak, na žalost, v tem sklicu, veste, ko smo imeli večerno šolo makroekonomije, sva se javila dva, nadomestna poslanka LMŠ in Franc Trček. Marko to razume iz svojega foha, pa mogoče še kdo, 80 % poslank in poslancev pa ne razume, kaj zdaj ubesedujem; upam, da jih bo v naslednjem sklicu vsaj 30 %, ki bodo to razumeli.

šli v smeri tega, kar počnejo naši kolegi na Dunaju, pa tudi, navsezadnje, kar počnejo v Švicarski konfederaciji, kjer imajo čez 5 tisoč različnih in raznolikih stanovanjskih zadrug. Ko sem o tem besedoval v Državnem zboru, se je takrat še SDS-ovec Čuš (Povežimo Slovenijo) bolj drl kot govoril, da to so pa socialistično-komunistične… ne vem kaj. Okej, dobro, imejmo dunajski pa švicarski komunizem na področju stanovanjskih politik. Hvala.

Hvala za besedo. Dober dan! Na prvi pogled je ta zakon pisan na kožo mladim družinam, mladim z nizkimi dohodki, tistim, ki rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje. A dejstva so drugačna. Če bi hotela Vlada poskrbeti za to, da imajo mladi streho nad glavo, bi s proračunskimi sredstvi gradila cenovno dostopna, javna, neprofitna stanovanja, obdavčila prazna in luksuzna stanovanja ter omejila cene na nepremičninskem trgu, A tega ne počne. Napisala je zakon, ki je napisan za banke. In pri nas imamo praktično le še zasebne banke v lasti tujega kapitala. Te banke bodo lahko delavce še naprej ožemale prosto in še bolj pospešeno z oderuškimi krediti. Če bodo zaradi kreditne nesposobnosti delavcev njihova posojila nasedla, pa jim bo država pokrila izgube 61. To je bistvo zakona, ki je pred nami. Zakon bo bankam omogočil, da še naprej kujejo dobičke na plečih delovnih ljudi, ki si zaradi manka kakršnekoli resne državne stanovanjske politike niti v sanjah ne morejo privoščiti stanovanja drugače kot da se za 30 let zadolžijo pri bankah in se zavežejo tlaki za njihove milijonske dobičke. Po predlagani shemi bi bila država porok za kredite, katerih ročnost je največ 30 let, glavnica pa nebi smela znašati več kot 200 tisočakov. Tako bo na primer nekdo iz Unicredit banke najel 200 tisoč evrov kredit recimo za 30 let ob fiksni 2,4 % obrestni meri. Mesečna anuiteta v tem primeru znaša 784 evrov. Kreditojemalec bo moral pri tem zagotoviti seveda tudi lastno udeležbo v višini 40 tisoč evrov. Številke same pa mislim, da dovolj zgovorno govorijo o tem, kako velik del prebivalstva je pri takšnih pogojih pridobitve tega kredita izključen. Ob danih plačah, ob danih delovnih pogojih, ki so roko na srce iz dneva v dan bolj prekarni, si večina ljudi takšnega kredita niti v sanjah ne more privoščiti. Zakon se zdi sicer zelo všečen, a je popolnoma zgrešen na več točkah. Zgrešen je zato, ker v ničemer ne posega v stanovanjski trg. cene nepremičnin, visoke cene najemnin, od katerih imajo koristi predvsem nepremičninski baroni. Zgrešen je tudi zato, ker ustvarja dodatno maso zelo ranljivih kreditojemalcev. Pomaga bankam na ta način pri izdajanju oderuških kreditov in kovanje bančnih dobičkov zopet na plečih revežev, ki jih manko javnih najemnih stanovanj sili v dolžniško sužnjelastništvo. Zgrešen je tudi zato, ker še naprej spodbuja lastniški model reševanja stanovanjskega vprašanja pa čeprav je javni najemniški model tako cenejši kot dostopnejši. Za reševanje stanovanjske stiske mladih ne rabimo jamstvenih shem, s katerimi se bodo okoriščale zasebne banke v lasti tujega kapitala, ne. Enostavno reševanje stanovanjskega vprašanja ne smemo več prepuščati stihiji trga. Zagotavljanje primernih stanovanj za vse je naloga države. Da bi se rešili iz začaranega kroga, je treba takoj naprej zagotoviti sredstva za gradnjo vsaj 30 tisoč novih javnih neprofitnih stanovanj do leta 2030. drugič, okrepiti regulacijo najemnega trga z omejevanjem višine tržnih najemnin in omejevanjem višine tržnih cen. In tretjič, nujno uvesti progresivni davek na najemnine ter davek na prazna stanovanja. Hvala lepa. Spoštovani gospod predsednik, hvala za besedo. Spoštovana državna sekretarka, spoštovani cenjeni Državni zbor. Pri vprašanju stanovanjske problematike vlogo države prvenstveno vidimo pri tem, da ustvari okolje, v katerem bodo državljani in državljanke do svojega doma lažje prišli sami. Naloga države oziroma občin je pripraviti ustrezno prostorsko in zemljiško politiko ter infrastrukturo, da bi lahko državljani in podjetja sami poskrbeli za primerne bivalne rešitve. Zagotovitev lastnega doma je eden od ključnih pogojev za oblikovanje družine. To je prvenstveno odgovornost in naloga vsake družine, včasih pa mora predvsem pri reševanju prvega stanovanjskega vprašanja s taksnimi ali drugačnimi ukrepi na pomoč priskočiti država. Tako za mlade, ki študirajo, kot za mlade, ki že imajo zaposlitev, je reševanje prvega stanovanjskega izziva težka prepreka za osamosvajanje in ustvarjanje družine. Izziv obstaja tako v urbanih kot ruralnih okoljih in ga je potrebno reševati celovito. Zakaj gredo cene nepremičnin v Sloveniji v nebo? (nadaljevanje) preprosto ni praznih »nepozidljivih«(?) stavbnih zemljišč, ki bi bila na voljo investitorjem za stanovanjsko gradnjo. Nezadostna ponudba nepremičnin in veliko povpraševanje poganjata rast cen. Nakup stanovanja ali hiše za posameznika ali družino s povprečnimi prihodki je tako praktično nemogoč. Predlog zakona vzpostavlja stanovanjsko jamstveno shemo za mlade, s katero se bo polnoletnim fizičnim osebam v starosti do 38 let, ki so državljani Republike Slovenije in imajo v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče, omogočilo lažje reševanje prvega stanovanjskega problema. Gre za ukrep, ki je naveden tudi v našem, v vladnem programu, Nove Slovenije, 2022 – 2026. Ukrep bo olajšal dostop do nakupa stanovanja pri nekaterih ključnih skupinah prebivalstva. Gre torej za spodbudo na strani povpraševanja, ob tem pa velja poudariti, da ob uvedbi tega ukrepa potrebujemo tudi ukrepe iz vladnega programa Nove Slovenije, ki bodo povečali ponudbo stanovanj, sicer bodo cene še naprej močno rastle. Treba je olajšati možnost novih gradenj, predvsem po našem mnenju, s prostorsko politiko za regeneracijo degradiranih področij in zapuščenih objektov. Drugič, s hitrejšim prilagajanjem občinskih prostorskih načrtov in z omogočanjem večje dostopnosti do komunalne opreme zemljišč za eno in več stanovanjsko gradnjo. Tretjič, z odpravo vseh ovir, ki investitorjem preprečujejo nove gradnje. In nenazadnje, zadnjič, z davčnimi olajšavami predvsem za gradnjo kadrovskih stanovanj. V Novi Sloveniji, predvsem na strani povečanja ponudbe stanovanj, verjamemo, da nas čakajo še veliki izzivi. Kljub temu pa Zakon o stanovanjski jamstveni shemi za mlade za pomembno skupino prebivalstva prinaša korak naprej. Mladi bodo do kredita za stanovanje prišli bistveno lažje. Zato bomo zakon v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati, soglasno podprli.

Spoštovani kolegice in kolegi! Danes imamo na mizi Predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi za mlade, ki je podoben predlogu zakona, ki ga je takratna opozicija leta 2019 vložila in naj bi imel isti cilj, mladim generacijam, ki si ustvarjajo družino ali so del mlade družine, z jamstvom Republike Slovenije za njihov kredit omogočiti lažje, hitrejše reševanje prvega stanovanjskega vprašanja. Predlog zakona naj bi mladim pomagal pri tem, da bi lažje prišli do kredita in posledično lastnega stanovanja. Stanovanjska jamstvena shema tangira predvsem mlajšo populacijo, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka. Prav tako so v kategorijo upravičenih vključene mlade družine, ki imajo enega ali več otrok in vsaj eden od otrok še ni šolo obvezen. Pri tem se sprašujemo, ali je etično in moralno od mladih zahtevati, da si kupijo nepremičnino z vseživljenjskim kreditom, po ceni 2, 3 ali 4 tisoč evrov na kvadratni meter. Sprva bi bilo potrebno rešiti trg nepremičnin, ki je pri nas izredno precenjen. Če se gradbena cena nepremičnine giblje okoli tisoč 200 evrov na kvadratni meter, po taki vrednosti namreč zavarovalnice zavarujejo gradbeno vrednost objekta, potem bi se morale cene gibati okoli te vrednosti. Pri predlogu naj bi šlo za vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade, s katero bi se polnoletnim fizičnim osebam do 38 leta omogočilo reševanje prvega stanovanjskega problema. Kot poudarja Združenje bank Slovenije, je kakršna koli oblika jamstva brez odprave hudih omejitev dostopa prebivalcev do stanovanjskih in drugih kreditov, ki so posledica zavezujočega predpisa Banke Slovenije, sprejetega leta 2019, ne bo prenesla želenega učinka, kot tudi ne predlagani zakon. V Poslanski skupini SAB se zavedamo, da imajo mladi v današnjih časih težko nalogo, ko gre za reševanje stanovanjskega problema. Pri reševanju stanovanjskega problema so z deprivilegiranim položajem ravno mlade generacije, ki si ustvarjajo družino ali zaposleni za določen ali nedoločen čas, ki nimajo visokih prihodkov.

Ko je zapisano v Združenju bank Slovenije, če kreditojemalec ni kreditno sposoben v skladu s predpisi, ki urejajo bančno poslovanje vključujoč sklep Banke Slovenije mu tudi predlagano poroštvo države ne bi omogočilo pridobitve kredita oziroma pridobitve takšnega zneska kredita, ki je potreben za nakup primernega stanovanja. V Poslanski skupini SAB se prizadevamo za uvedbo garancijske sheme države pri kreditih za prvi nakup stanovanja. Poroštvo države bi pomenilo, da se lahko tudi mladi z / nerazumljivo/ in brez pologa kupijo nepremičnino. V Poslanski skupini SAB se zavedamo, da mladi s stanovanjsko problematiko ne moremo razviti svoji premnogih potencialov in se lotevati izzivov prihodnosti. Na sodoben način pa vendar bistveno odločneje kot se to počne danes bomo reševali stanovanjske izzive mladih, kar jim bo omogočilo zgodnejšo osamosvojitev in enostavnejši nakup ali najem prvega stanovanja. Cilj je, da na letni ravni zagotovimo od 500 do 800 stanovanj za mlade, ker mi v SAB imamo rešitve. V SAB se zavzemamo za sistemske in celovite ukrepe, ki bi mladim omogočili, da se prej osamosvojijo in prevzamejo pobudo za svojo prihodnost in prihodnost Slovenije. Kljub temu, da vemo, da gre za propagandni predlog zakona v Poslanski skupini SAB mu ne bomo nasprotovali. Hvala za besedo, predsednik. Lep pozdrav državna sekretarka in vsem prisotnim! Poglejte za uvod. Kako so državne banke lahko dajali kredite in jih refinancirale pravnim osebam v globokih rdečih številkah in brez jamstev in kasneje so bile ti celo prenesene na Družbo za upravljanje terjatev bank? Kakšno je to stanje mislim, da je vsem znano. Za posojila za mlade, za rešitev njihovih problemov pa desetletja skoraj nič. Mlade generacije so močno omejene pri reševanju stanovanjskega problema še posebej tistih, ki si ravno ustvarjajo družino in zaposleni za določen čas, katerih kreditna sposobnost je nižja. Nakup stanovanj je v tej populaciji praktično onemogočen, zaradi visokih cen in finančnega rizika, ki ga prinaša nakup stanovanja in dolgoročno zadolževanje. Velik odstotek mladih se lahko zanaša predvsem na pomoč staršev in si ne predstavljajo kako bi lahko nabrali dovolj za polog kredita brez njihove pomoči. Mladi si preprosto želijo osamosvojiti, da lahko izpolnijo svoje življenjske ambicije, želijo so priti do stanovanja brez obremenitev staršev naša naloga pa je, da jim pri tem tudi pomagamo. Cilj predloga zakona, ki je danes pred nami je mladim generacijam, ki si ustvarjajo družino in so del mlade družine zaposlenim za določen ali nedoločen čas, katerih kreditna sposobnost je praviloma nizka z jamstvom Republike Slovenije za njihov kredit omogočiti lažje, enostavnejše in hitrejše reševanje svojega prvega stanovanjskega vprašanja oziroma pridobitve kredita. Za boljše razumevanje tega zakona pa naslednje. Kreditojemalci bodo pri tem morali izpolnjevati nekatere pogoje in zgolj načeloma nekaj. Starost do 38 let in državljanstvo Republike Slovenije s prijavljenim stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji: sklenjeno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas, povprečna plača kreditojemalca v zadnjih 3 mesecih pred vložitvijo vloge za kredit enaka ali nižja od 1,5 kratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji in podobno. Dejstvo je, da so mladi depriviligirani skupina, so na začetku sovje začetne poklicne poti brez prihrankov ali pogosto v slabi ekonomski situaciji z nizkimi dohodki ali celo v prekarnih delovnih oblikah.

Ker le to zgolj s tržnim mehanizmom ni mogoče doseči, je nujna vzpostavitev aktivnosti, ki s primernim stimulativnimi politikami mladih je omogočeno, da rešijo svoje prvo stanovanjsko vprašanje. Politike, ki jih zagovarja stranka Konkretno so višje stanovanjske subvencije za mlade, intenzivna gradnja državnih stanovanj, manjših površin za reševanje začetnih stanovanjskih potreb mladih, ugodni stanovanjski krediti s poroštvom države, prednostni podnajem preko državnega stanovanjskega sklada, subvencioniranje kreditne obrestne mere za obnovo obstoječih stanovanj in hiš, ter predvsem povečanje proračunskih sredstev za izvajanje stanovanjske politike. Menimo, da je zakon, ki je danes pred nami, definitivno korak v pravo smer pri reševanju stanovanjske problematike mladih, zato bomo v Poslanski skupini Konkretno predlog Zakona o stanovanjski in jamstveni shemi za mlade tudi podprli. Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. IVAN HRŠAK Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Stanovanje je pomemben element socialne varnosti in dostojanstva posameznika. Vendar pa bi veljajo pri tem upoštevati, da ni nujno povezano z njegovim lastništvom. Stanovanjska jamstvena shema mora zadostiti naslednjim pogojem: kakšno poroštvo se daje, v kolikšni višini, komu, za koliko časa in za kakšen namen. V konkretnem primeru, ko gre za poroštvo države, pa je z vidika javnih financ poleg višine ročnosti in namena še posebej pomembno sredstvo zavarovanja poroštva za primer izterjave regresnega zahtevka države. Ni mogoče zanikati, da so predlagatelji zakona v dosedanjem zakonodajnem postopku, z vloženimi amandmaji uspeli zadostiti opisanim parametrom. Ravno tako pa se ne da spregledati, da je z zakonskimi določbami nemogoče odgovoriti na temeljno dilemo. Ali se z danim poroštvom države, kreditna sposobnost posameznika poveča ali ne. To je v neposredni povezavi z makrobonitetnim ukrepom Banke Slovenije, ki velja od novembra 2019 in se nanaša na kreditiranje prebivalstva. Slovenski nadzornik poslovanja bank ga je sprejel za voljo preprečevanja prekomernega zadolževanja prebivalstva. Od takrat sta pretekli dve leti in pol, bilance stanja bank pa so se izrazito okrepile. Samo vpogledne vloge gospodinjstev so v tem času porastle za tri milijarde in 880 milijonov evrov. Iz 20 milijard in 265 milijonov ob koncu leta 2019, na 24 milijard in 245 milijonov ob koncu januarja letošnjega leta. Temeljni namen zakona je torej zagotoviti posamezniku staremu do 38 let, ki si s trenutnimi dohodki ne more pridobiti kredita za razrešitev svojega stanovanjskega problema, da bo s poroštvom države, le tega lahko pridobil. Zakonodajna oblast na ta način posega v samostojnost in neodvisnost regulatorja bančnega sistema. Precej verjetno je, da bo končno sodbo o tem izreklo Ustavno sodišče. Vse posle v zvezi z izdajo, spremljanjem, unovčevanjem in izterjavo unovčenih poroštev, ter nadzor nad namensko porabo kreditov, zavarovanih z državnim poroštvom, bo opravljala SID banka. Ni poznano kakšne bodo kadrovske in finančne posledice za to institucijo, za slovensko izvozno in razvojno banko, pridobili pa smo informacijo, da se predlagatelji o tem niso posvetovali. Poslanci Poslanske skupine DeSUS smo se pogovorili o jamstveni shemi. Imamo nekoliko različne poglede na maksimalno višino kredita, ki je 65. TRAK: (SB) na ročnost kredita, ki je 30 let in na delež lastne udeležbe, ki ni manjši od 20 %. Prav tako nimamo enotnega mnenja o tem ali poroštvo države zagotavlja kreditno sposobnost kreditno nesposobnemu posamezniku ali ne. Zato se bomo v skladu s to raznolikostjo pogledov na ključna vprašanja tudi odločili o tem ali je Predlog zakona o stanovanjski jamstveni shemi primeren za sprejetje ali ne. Hvala lepa. Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke.

Zakon predvideva, da se pod določenimi pogoji za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja šteje nakup, gradnja, prenova in dograditev stanovanjske nepremičnine ali sprememba namembnosti stanovanja. v osnovni je dober, kajti veliko mladih ostaja doma pri svojih starših, saj si ne morejo privoščiti odhoda na svoje. Zakon rešuje problematiko od konca proti začetku in je koristen za mlade, ki živijo v mestnem okolju. Ponovno bodo od tega zakona največ imele albanske družine, saj bodo glede na njihov življenjski stil z lahkoto izpolnili zakonske pogoje in tako pridobile nepremičnino. Po našem mnenju je treba začetek stanovanjske problematike najprej iskati na trgu delovne sile, saj je trg zelo togi in je zelo težko zamenjati delodajalca. Četudi je sklenjena pogodba za določen čas še to ni problem, večji problem je, ker trg delovne sile ne omogoča hitre zaposlitve po izteku te pogodbe. Težavo predstavljajo tudi velike nepremičnine, predvsem na podeželju, ki so posledica prejšnjega sistema in načina razmišljanja. Gre za nepremičnine, ki so prevelike za današnji stil življenja. Nekoč se je gradilo z namenom, da bodo v hiši živele dve ali tri generacije. Danes te logike ni več, saj si mladi želijo lastnega gospodinjstva. Ogromno nepremičnin ostaja prazno in več ne opravljajo prvotnega poslanstva po primernem skupnem bivališču več generacij. Po drugi strani veliko ljudi sploh na podeželju opravlja prenovo oziroma dograditev stanovanjske nepremičnine v lastni režiji. Ljudje kupujejo material, delajo pa sami, ko pridejo domov iz služb, kakor tudi gre za medsosedsko pomoč. Tem ljudem se s tem zakonom ne bo pomagalo, pomagalo se bo Albancem, ki bodo z lahkoto opravičili pogoj mlade družine, hkrati pa glede na velikost družine z lahkoto spraviti 20 % glavnice kredita. In v nepremičnini bo tako živela razširjena družina z več 10 prijavljenimi osebami na istem naslovu. Tega pa ne banka ne država ne bosta preverjali. Tisti, ki pa je priden in po službi namenja svoj čas in znanje v ustvarjanje primernega bivališča, s tem zakonom ne bo pridobil poroštva, z drugimi besedami delovnemu človeku vse to ne bo pomagalo. Za te primere bi bilo smiselno predvideti nižjo stopnjo DDV-ja oziroma nakup gradbenega materiala brez DDV-ja. To bi bil ukrep, ki bi neposredno pomagal mladim ljudem pri ustvarjanju doma. Prav je, da država omogoči primerno bivališče preko dejavne politike tako na področju trga kot tudi obdavčitve. Ni pa dobra pot, da se za državljane z obljubljenim poroštvom napeljuje sklepanje kreditov, za katere se velikokrat ve, da se ne bodo mogli vrniti. Hvala za pozornost. lepa. Spoštovane kolegice, kolegi, jaz predlagam, da se izogibamo vsakršnim ksenofobi izjavam, to ali imajo nekatere skupine več otrok ali manj, to je relevantno. Če jim zavidate lahko vedno pokompezirate, malo akcije, veste tako gre to. Predlagam, da gremo naprej. Jurij Lep bo predstavil stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev.

kot veste je Državni zbor leta 2019 podoben predlog istih predlagateljev že zavrnil. Takrat je bilo predlagano, da bi se osebam, ki niso kreditno sposobne, z državnim jamstvom omogočile pridobitev stanovanjskega posojila 66. TRAK: (AJ) – 14.25 (nadaljevanje) S tem bi posameznik lahko najel stanovanjski kredit za dobo 30 let z glavnico 150 tisoč evrov. Po treh letih, pri čemeri ne moremo spreminjati dejstva, že za čas volilne kampanje, so se v Poslanski skupini SDS odločili, da bodo ponovno predlagali postavitev stanovanjske jamstvene sheme, s katero se bo polnoletnim fizičnim osebam, starim do 38 let, ki so državljani Republike Slovenije, in imajo v njej prijavljeno stalno prebivališče, in ki po sklepu Banke sveta Banke Slovenije niso kreditno sposobni za pridobitev kredita pri bankah za reševanj stanovanjskega vprašanja, omogočilo lažje reševanje prvega stanovanjskega problema. Najvišja višina kredita, za katero bo lahko izdano jamstvo, po tem Predlogu zakona je 200 tisoč evrov. Ročnost kredita bo omejena na največ 30 let, pri tem pa bo kreditojemalec moral kredit zavarovati s hipoteko in zagotoviti vsaj 20 % delež lastne udeležbe. Predlog iz leta 2019 je nastal kot posledica sprejetih zaostrenih pogojev s strani Banke Slovenije, ki veljajo tudi za pridobitev stanovanjskega kredita. Takrat so namreč začela veljati nova pravila, ki jih je Banka Slovenije prejela za predplačevanje razkreditiranja in zadolženosti. Bančni regulator, tako glede pridobivanja stanovanjskih kreditov, med drugim, zahteva, da razmerje med letnim stroškom servisiranja celotnega dolga in letnim dohodkom kreditojemalca ne sme preseči 50 % za kreditojemalca z dohodkom, nižjim od dvakratnika bruto minimalne plače. Kreditojemalcu mora tako po servisiranju dolga ostati vsaj znesek v višini 76 % bruto minimalne plače. Kot veste, smo bili takrat, poleg omenjenega zakona, priča več akcijam, ki so polnile slovenski medijski prostor, in zaposlovale Državni zbor, ter ponujale takšne in drugačne rešitve za razrešitev stanovanjskih problemov, s katerimi se srečujejo zlasti mladi, mladi družine in prekarci. Z reševanjem oteženega dostopa do stanovanj, zlasti pri mladih in mladih družinah, ki svoj stanovanjski problem rešujejo prvič, je bil v tem mandatu v skladu z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu do leta 2025 sprejet novi Stanovanjski zakon, ki pa vse aktivnosti države, občin in stanovanjskih skladov v bodoče usmerjajo predvsem v krepitev fonda javnih najemnih stanovanj. Če se spomnite, je osnutek zakona celo predvideval, da bi Stanovanjski sklad nudil poroštva za državljane, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje, in jim oblika zaposlitve oziroma višina dohodka ne omogočata samostojne pridobitve kredita. Slednji predlog rešitve je zato iz Predloga zakona izpadel, saj je bil tudi po našem mnenju v nasprotju s cilji in poslanstvom državnega Stanovanjskega sklada. Nepovezani poslanci smo takrat namen predlagatelja podprli. Predlagane rešitve pa smo zavrnili, saj je imel zakon vrsto pomanjkljivosti. Zato je dobro, da so predlagatelji prvotni predlog popravili, in da se tako zagotavlja minimalna lastna udeležba, da se določa lastništvo, in da pri jamstveni shemi določena tveganja nosijo tudi banke in tako naprej. Ocenjujemo, da je predvideno izdajanje državnih jamstev za mlade, ki potrebujejo kredit, predvsem za prvo reševanje stanovanjskega vprašanja, nakupov stanovanja kot dopolnilni ukrep za dostop do lastnega primernega stanovanjskega stanovanja smiseln ukrep. Sledi namreč, dolžnost je države za ustvarjanje možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje, bodisi najemno, bodisi lastniško. Očitek, ki ga naslavljamo na predlagatelja, pa je ta, da se po sprejetju Stanovanjskega zakona, ki je v pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor, ni zgodilo nič, saj je bila priprava saj je bila priprava posebnega zakona, ki ureja jamstveno shemo Republike Slovenije, za tiste mlade, ki jih ukrepi Banke Slovenije omejujejo pri najemu stanovanjskih posojil, pri pristojnosti Ministrstva za finance. Aktualni minister je Predlog zakona, ki je bil že pripravljen v času prejšnje Vlade, pospravil v predal, stranka, ki ji pripada, pa se je na te rešitve v imenu mladih ponovno spomnila ravno v času volilne kampanje, seveda slučajno. Zdaj, glede na omenjene očitke, Nepovezani poslanci Predlogu zakona ne bomo nasprotovali. Nepovezana poslanca iz Gibanja Svobode, pa želim opozoriti, da smo ukrep za uvedbo garancije države za kredit za nakup prvega stanovanja uvrstili tudi v program stranke in bomo te vsebine na politično agendo uvrščali tudi po volitvah. Hvala lepa.

nepremičnin v obdobju zadnjih dveh let, praktično kjerkoli po Sloveniji lahko ugotovimo, da so se znatno povečale. Dostop do stanovanj je ena izmed prednostnih nalog Evropske unije. V poročilu o napredku strategije Evropa 2020, je poudarjeno, da so poceni in kakovostna stanovanja ključni dejavnik življenjskega standarda in blaginje zlasti za najbolj ranljive skupine ljudi. Pri reševanju stanovanjskega problema so onemogočene predvsem mlade generacije, ki si ustvarjajo družino in pa tisti, ki so zaposleni za določen čas. Slednji imajo namreč praviloma žal kreditno spodobnost, ki je zelo nizka ali pa sploh kreditno sposobni niso. Nakup stanovanja je torej tej populaciji praktično onemogočeno, zaradi visokih cen in finančnega tveganja, ki ga prinaša nakup stanovanja in posledično tudi dolgoročno zadolževanje. zadolževanje. SDS je že leta 2019 v zakonodajni postopek vložila podoben zakon o stanovanjski jamstveni shemi, ki pa takrat žal ni dobil dovolj visoke podpore v hramu demokracije. Z nastopom aktualne Vlade Republike Slovenije so se postavili temelji tako za hitrejše pridobivanje dovoljenj za gradnjo stanovanjskih nepremičnin kot tudi za hitrejši razvoj trga najemniških stanovanj po celotni državi. V letu 2021 je bila sprejeta novela stanovanjskega zakonika, ki vključuje ključne rešitve za vzpostavitev delujoče stanovanjske politike in zagotovitev zadostnega števila dostopnih najemnih stanovanj. Dodatna sredstva za gradnjo najemnih stanovanj pa se bodo zagotavljale tudi iz načrta za okrevanje in odpornost. Danes imamo pred sabo zakon, ki ga je zasnovala slovenska demokratska mladina, podmladek Slovenske demokratske stranke in veseli me, da se obeta podpora in sprejem tega predloga zakona, ki prinaša pomembne rešitve in rešujem noge stiske mladih in mladih družin. Poglavitna rešitev predloga zakona, ki ga obravnavamo je vzpostavitev stanovanjske jamstvene sheme za mlade in sicer za državljanke in državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji do 38 leta starosti. S tem se bo omogočilo torej lažje reševanje prvega stanovanjskega problema. Določa se, da bo maksimalna višina kredita, ki bo lahko prejel jamstvo države, torej poroštvo države po tem zakonu največ 200 tisoč evrov, kot ročnost kredita pa bo sam kredit omejen na največ 30 let. Za prvo reševanje stanovanjskega problema po tem zakonu se šteje prvi nakup, gradnja, prenova ali dograditev stanovanjske nepremičnine, pa tudi rekonstrukcija ali sprememba namembnosti stanovanja. Kadar stanovanje seveda ustreza površinskim normativom za primerno stanovanje v skladu z veljavno zakonodajo. Skratka, vzpostavlja se stanovanjska jamstvena shema za mlade, ki prinaša vsakoletnih 300 milijonov evrov namenjenih za poroštva za mlade, za mlade družine do vključno leta 2032. Predlog zakona tako prinaša večjo dostopnost stanovanj za mlade, mlade družine in s čimer se zagotavlja socialno varnost in dostojanstvo posameznika, ki sta nenazadnje temelja vsake temeljne človekove pravice.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

dajem besedo predstavniku vlade, in sicer gospodu Alešu Miheliču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Pred vami je predlog zakona o upravljanju javnega potniškega prometa, ki predstavlja pomemben in zares prepotreben korak naprej k izboljšanju učinkovitosti in optimizacijo organizacije in upravljanje javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. Ureditev organiziranosti javnega potniškega prometa v državah z razvitim sistemom javnega potniškega prometa poteka praviloma na treh nivojih: strateškem, tehničnem in operativnem nivoju. V Republiki Sloveniji imamo trenutno dva nivoja. Strateški in taktični nivo predstavlja država oziroma ministrstvo, operativni nivo pa prevozniki. Med državami z razvitim sistemom javnega potniškega prometa predstavlja takšna ureditev nekakšen unikum, saj so ti nivoji med seboj praviloma ločeni. Ena izmed glavnih pomanjkljivosti sedanje ureditve javnega potniškega prometa v Sloveniji je odsotnost subjekta, ki bi imel vlogo upravljavca na taktičnem nivoju. Do sedaj se je preučevalo več možnosti, v okviru katerih bi lahko bil organiziran upravljavec, torej ministrstvo, organ v sestavi, agencija oziroma družba. Glede na slovenske razmere je bila zaradi prednosti pred drugimi oblikami kot najustreznejša izbrana družba z omejeno odgovornostjo s 100-odstotnim lastniškim deležem države. Takšna statusna oblika naj bi omogočala predvsem boljše prilagajanje javnega potniškega prometa potrebam potnikov, možnost financiranja ne le s proračunskimi ampak tudi s tržnimi viri, večjo kadrovsko prilagodljivost ter hitrejše odzivanje na razmere na trgu. Med glavne pristojnosti družbe se predvidevajo predvsem sodelovanje pri določanju strategije razvoja javnega potniškega prometa, priprava strokovnih podlag, načrtovanje ponudbe javnega potniškega prometa glede na potrebe, oblikovanje prevoznih storitev in načrtovanje njihovega financiranja, upravljanje sistema enotne vozovnice, zagotavljanje informiranja potnikov in promocija javnega prevoza ter sodelovanje pri načrtovanju razvoja infrastrukture za potnike in infrastrukture za dopolnilne potniške storitve. Na ministrstvu se zavedamo pomena javnega potniškega prometa v povezavi z okoljskimi cilji. Zato smo proaktivno pristopili k izboljšanju trenutnega stanja na tem področju. Prihodnje koncesijsko obdobje bo potekalo po t.i. bruto modelu. To postavlja pred upravljavca velike izzive. Določal bo vozne rede, prodajal vozovnice in zbiral finančne prilive, kontroliral kakovost izvajanja javnega potniškega prometa in druge pristojnosti. Na ta način bo lahko javni potniški promet v največji možni meri prilagodil potrebam prebivalcev Slovenije. Da bo lahko to izvajal, mora biti primerno kadrovsko izpopolnjen in ustrezno opremljen. Potrebujemo torej močnega in kompetentnega upravljavca javnega potniškega prometa, ki bo kos izzivom, ki ga prinaša zasnova prihodnjega javnega potniškega prometa v Sloveniji. To bomo s predlagano organizacijo obliko tudi dosegli. Hvala za pozornost.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 Hvala za besedo, predsednik. Spoštovani državni sekretar, spoštovana poslanka in poslanci. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 58. nujni seji kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o upravljanju javnega potniškega prometa, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku predložila vlada. (Nadaljevanje) je državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Aleš Mihelič poudaril, da je ena izmed glavnih pomanjkljivosti sedanje ureditve javnega potniškega prometa v Sloveniji odsotnost subjekta, ki bi imel ki bi imel vlogo upravljavca na taktičnem nivoju. Do sedaj se je proučevalo več možnosti v okviru katerih bi lahko bil organiziran upravljalec, glede na slovenske razmere pa je bila zaradi prednosti pred drugimi oblikami kot najustreznejša izbrana družba z omejeno odgovornostjo s sto procentnim lastniškim deležem države. Namen je upravljanje javnega potniškega prometa na taktičnem nivoju organizirati v okviru strokovne organizacije, ki bo omogočala hitro odzivanje na trgu in boljše prilagajanje javnega potniškega prometa potrebam potnikov. Poleg tega takšna oblika omogoča, da se le ta financira tudi s tržnimi viri financiranja, ne le s proračunskimi, omogoča pa tudi prožnejše mehanizme za zagotovitev potrebnih kadrov, saj zanjo ne veljajo omejitve pri zaposlovanju kot to velja za oblike, ki sodijo v sistem državne uprave. Zaradi večje prilagodljivosti in prožnosti lahko zato družba lažje zagotovi potrebo po motiviranem in visoko kvalificiranem kadru za izvajanje strokovnih nalog v okviru nalog javnega potniškega prometa. Glavni namen in cilj predloga zakona je torej vzpostavitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo v sto procentni lasti države, ki bo združila funkcije taktičnega upravljanja v enem organu. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je poudarila, da so bili vloženi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin, ki večino pripomb nomotehnične narave in pripomb, ki se nanašajo na večjo jasnost in določnost besedila upoštevajo. Glede izvajanja kontrole nad uporabo vozovnic pa je izpostavila, da sta vložena amandmaja k 24. in 34. členu predloga zakona na način, da se na ravni predloga zakona ne določa več prekrška, vendar pa je treba kljub temu opozoriti, da še vedno ni jasno določeno razmerje med 24. členom predloga zakona ter 46. členom v povezavi s 132. členom zakona o prevozih v cestnem prometu oziroma med temi členi ni ustreznih povezav. Predstavnik Komisije državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pa je poudaril, da komisija predlog zakona podpira. Po mnenju komisije je vzpostavitev močnega upravljavca javnega potniškega prometa po vzoru držav z razvitim sistemom javnega potniškega prometa nujna za učinkovitejši in kakovostnejši javni potniški promet, ki bo zmanjšal potrebo po dnevni mobilnosti z avtomobili in bo bolj privlačen za njegove uporabnike. Brez razprave je odbor sprejel večje število amandmajev koalicijskih poslanskih skupin in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala lepa. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Željko Cigler bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. ŽELJKO hvala za besedo. Spoštovani gospod državni sekretar, predstavniki vlade, kolegice in kolegi! Vpliv prometa na mobilnost, zlasti pa na oglični odtis v Sloveniji je izjemen. Še posebej s tega stališča, ko se izpostavlja, da družine v državi ogromni del svojih dohodkov porabijo za individualne prevoze, kar je za razpršeno poselitev, ki je v Sloveniji prisotna nekje jasen odraz te situacije, prav zaradi tega je zelo pomembno, da govorimo, da je treba močno aktivirati javni potniški promet, ki je hiter, dostopen in potrebam prebivalstva prilagojen njihovim potrebam, jasno, kot sem že rekel, da to mobilnost prometno v razpršeni poselitvi čim bolj uredimo in iz tega stališča ta zadeva ni sporna in ne sme biti tako vsaj menimo pri levih Socialnih demokratih. Namreč je pa res, da se Vladi trenutno mudi in to ni več le opažanje, ampak dejstvo. Namreč smo že globoko v predvolilnem času in nam na poslanske skupine sedaj prihaja zakonodaja in predlogi, ki bi vsekakor lahko bili predlagani v zakonodajni proces že prej. Tudi situacija prometna in kar se tiče ogljičnega vtisa iz naslova prometa potrjuje naše besede na pa tik pred koncem mandata. Že bežen pogled vseh predlogov, o katerih bomo odločali danes nam da jasno vedeti, da gre za zakone, ki si jih vladajoči želijo sprejeti ne glede na mnenje opozicije, družbe, strokovne javnosti. Eden izmed predlogov je tudi Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, ko predlagatelji zapišejo, da je potrebno ustanoviti družbo za opravljanje javnega potniškega prometa, če želimo uresničiti strategijo razvoja prometa v Sloveniji do leta 2030 oziroma izpopolniti celoviti nacionalni, energetski in pa podnebni načrt do leta 2030. Če bo zakonski predlog sprejet bo na podlagi njega vzpostavljen tudi primeren pravni okvir za zagotovitev učinkovitega upravljanja javnega potniškega prometa v Sloveniji. Cilj zakonske materije pa je eden sam in sicer Vlada želi, da se ustanovi Družba za opravljanje potniškega prometa v obliki družbe z omenjeno odgovornostjo v 100 % lasti države. Lahko bi dejal, da je še to eden izmed znakov, katerega rešitve lahko označimo za dobre in potrebne, a tako kot pri vsakem predlogu, ki pride izpod presa Vlade ima tudi ta predlog nekaj rešitev, pri katerih Socialni demokrati ostajamo zdržani in pa skeptični. V poslanski skupini smo zakon preštudirali, proučili in malce ugotovili, da v predlogu ne zaznavamo temeljitejših pojasnil in projekcij poslovanja. Poraja pa se nam tudi veliko vprašanj in sicer kakšni so razlogi oziroma temelji, na katerih je bilo odločeno oziroma predvideno kje bo sedež družbe? Namreč v luči decentralizacije Slovenije sicer ne nasprotujemo temu, da se sedeži in upravni organi selijo iz Ljubljane, vseeno takšna predlagana rešitev pri nas poraja dvom in vprašanje. Rad bi še to rekel. Sem iz Celja in Celje ima sedež DARS. To je lepa ugledna stavba na odličnem mestu v našem mestu Celju, kjer pa so notri pajčevina,

Bom pa to rekel na koncu. Zakonski predlog ne ocenjujemo na podlagi ene predlagane rešitve, ki pri nas sicer vzbuja dvome, ko sem vprašanja, ki sem jih omenil, ampak na podlagi vseh rešitev in celostnega menja ali je zakon sporen ali ne kljub temu, da zakonu izrecno ne nasprotujemo

zakona je ustanovitev Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa d. o. o. v 100 % lasti države. Ena izmed glavnih rešitev in sprememb v primerjavi s sedanjo ureditvijo je podelitev javnega pooblastila družbi, da kot koncendent v imenu Republike Slovenije zagotavljanje izvajanje gospodarske javne službe, javnega linijskega prevoza potnikov. S predlogom zakona se spreminja sedanji sistem financiranja javnega potniškega prometa. Tako se bo v okviru Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa zagotovila finančna integracija tako, da se bodo na enotnem računu zbirali in upravljali v / nerazumljivo/ financiranja javnega potniškega prometa. Nadalje se s predlogom zakona uveljavlja načelo integrirane ponudbe javnega potniškega prometa skladno s katerim morajo biti storitve javnega potniškega prometa, ki jih zagotavlja 71. TRAK: (ŠZ) – 14.50 (nadaljevanje) Republika Slovenija, kot gospodarsko javno službo, medsebojno povezane v enotno, dopolnjujočo se ponudbo, ki temelji na fizični, informacijski, tarifni in upravljavski integraciji, ter je prilagojena razvoju in potrebam potnikom. Tudi pristojnost upravljanja in skrb za razvoj sistema enotnih vozovnic se za večjo učinkovitost in nadaljnji razvoj prenese na družbo za upravljanje javnega potniškega prometa. Prav tako se na družbo za upravljanje javnega potniškega prometa, za dosego večje usklajenosti voznih redov prenaša pristojnost načrtovanja, usklajevanja in potrjevanja voznih redov medkrajevnega linijskega avtobusnega prevoza, kot tudi prevoza potnikov v železniškem prometu. 25. člen zakona pa omogoča, da lahko lokalne skupnosti, ki želijo zagotoviti višji standard javnih prevozov, ki bi spodbudile uporabo javnega prevoza in zmanjšanje števila voženj z osebnimi avtomobili, sofinanciranje, izvajanje javne službe. V Novi Sloveniji-Krščanski demokrati smo prepričani, da javni potniški promet mora postati učinkovita, hitra in udobna alternativa prevozu z avtomobilom. Treba je skrajšati potovalni čas, čim bolj uskladiti vozne rede, urediti prestopne točke in dostopnost postajališč, ter uvesti sodobne plačilne rešitve. Integrirano upravljanje vseh oblik javnega potniškega prometa, izdelava enotne aplikacije, uvedba digitalizirane enotne vozovnice za javni potniški promet, koncept mobilnosti kot storitve so ukrepi, ki so sestavni del tega zakona, zato ga bomo poslanci Nove Slovenije-Krščanski demokrati soglasno podprli. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Marko Bandelli, bo predstavil stališče Poslanske skupine Stranke Alenke Bratušek. (PS SAB): Spoštovane kolegice in kolegi. Pri trajnostni mobilnosti posebej pomembno vlogo igra javni potniški promet, ki mora biti učinkovit in cenovno, ter lokacijsko dobro dostopen. Vemo, da je osebni promet, ki si ga lahko posameznik prikroji po lastni izbiri in mu zato ponuja največjo fleksibilnost in udobnost, težko preseči. Svoje morata tu narediti tako posameznik, kot država. Vsak od nas se mora zavedati, da z odpovedovanjem delu udobja in uporabo javnega potniškega prometa prispeva svoj delež k doseganju okoliških ciljev in zavez. Na drugi strani mora država z vlaganjem v sistem in prometno infrastrukturo in ciljnimi ukrepi skrbeti za to, da javni potniški promet ostane privlačen in da se poveča možnost, da se bodo ljudje odločali zanj. V stranki SAB smo prepričani, da je treba infrastrukturo in mobilnost razvijati v smeri kakovostnega javnega prevoza, e-mobilnosti in skupnostne uporabe. Izjemno pomembno je, da železnice znova postanejo glavna hrbtenica prevoza in da se v skladu s tem večina tovora in tovornjakov preusmeri na vlake. Promet na cestnem omrežju bi se posledično sprostil, emisij bi bilo manj. Javni potniški promet pa mora postati učinkovita hrbtenica vsakodnevnega transporta ljudi in namenjati mu je treba temu primerno pozornost, dvigniti pa je treba na na novo raven in poskrbeti, da čimprej postane okoljsko nevtralen. Svoj prispevek k povečanju dostopnosti in popularizacij javnega potniškega prometa smo v SAB-u v tem mandatu nedvomno prispevali. Najbolj nedvomno izstopa uspešno uzakonitev brezplačnih prevozov z medkrajevnimi avtobusi in vlaki, ki so bili sprejeti v času ministrovanja naše predsednike, mag. Bratušek in ki jih koristijo upokojenci, starejši od 65 let, invalidi in vojni veterani. Prav tako smo v zakonodajni postopek večkrat vložili zakon s katerim bi bili za omenjene kategorije brezplačni tudi prevozi v mestnem potniškem prometu, četudi zakonski predlogi niso prejeli zadostne podpore 72. TRAK: (NM) – 14.55 (nadaljevanje) menimo, da nam je uspelo, saj se lahko upokojenci in ostali v tem trenutku z mestnimi avtobusi brezplačno prevažajo v Ljubljani in Mariboru. V SAB se bomo še naprej borili, da mestni potniški promet za vse omenjene kategorije postane brezplačen tudi v vseh tistih občinah, ki imajo v tem trenutku plačljive mestne linije. Prav tako želimo med upravičence za brezplačne medkrajevne in mestne prevoze dodati tudi mlade, dijake in študente. ukrep dal pozitiven signal za povečanje uporabe javnega in nenazadnje trajnostnega prevoza in bo predstavljal pomemben prispevek k doseganju okoljskih ciljev. Javni potniški promet nasploh v Sloveniji pestijo številne težave, med katerimi izstopajo predvsem nestabilno financiranje in razpršenost upravljanja. Prav tako je praksa pokazala, da je ena glavnih pomanjkljivosti ureditve javnega potniškega prometa pri nas prav dostopnost subjekta, ki bi imel vlogo upravljavca. Vzpostavitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, ki bo imela pravno obliko družbe z omejeno odgovornostjo in bo v 100-odstotni lasti države, v Poslanski skupini SAB pozdravljamo. V Poslanski skupini SAB bomo predlog zakona podprli.

Spoštovani poslanci, spoštovani predstavniki vlade. Pred nami je predlog zakona o upravljanju javnega potniškega prometa, ki si prizadeva vzpostaviti primeren pravni okvir za zagotovitev učinkovitega upravljanja javnega potniškega prometa v Republiki Sloveniji. Cilj tega predloga zakona je ustanovitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države in posledično vzpostavitev 3-nivojske organizacije javnega potniškega prometa. V državah z razvitim javnim potniškim prometom, zlasti v državah članicah Evropske unije je organizacija javnega potniškega prometa oblikovana na 3 ravneh, in sicer prva strateškega raven, na kateri se sprejema zakonodaja, določa dostopnost, zmogljivost in zagotavlja financiranje v obliki subvencij, bonusov in podobno, druga taktična raven načrtuje, organizira in nadzira izvajanja prevoznih storitev, tretja pa je operativna raven, na kateri se zagotavljajo prevozne storitve. Na strateški ravni deluje predvsem država, na operativni ravni delujejo prevozniki, taktična raven pa naj bi spadala v pristojnost upravljavca. Sistem javnega potniškega prometa je v Sloveniji trenutno vzpostavljen samo na 2 ravneh, strateška in taktična raven sta združeni v pristojnosti države, operativno raven pa izvajajo prevozniki. Ena izmed glavnih pomanjkljivosti ureditve javnega potniškega prometa v Sloveniji je torej odsotnost subjekta, ki bi imel vlogo upravljavca na taktični ravni. Kot ustrezne organizacijske oblike, v katerih bi bilo mogoče vzpostaviti upravljavca javnega potniškega prometa, so se pojavljale 4 možnosti: ministrstvo, kar bi ohranilo trenutno uveljavljeno stanje, direkcija, javna agencija ali družba z omejeno odgovornostjo v lasti države. Slednja pravno-organizacijska oblika se je izkazala kot najbolj primerna. Tako bo družba za upravljanje javnega potniškega prometa, kot je predvidena s tem zakonom, nov od ministrstva pravno ločen subjekt in bo predstavljala taktično raven organizacije sistema javnega potniškega prometa ter zagotavljala večjo stopnjo samostojnosti, učinkovitosti in kakovosti pri upravljanju javnega potniškega prometa. Glavne pristojnosti družbe bodo predvsem načrtovanje ponudbe javnega potniškega prometa glede na potrebe, torej oblikovanje prevoznih storitev in načrtovanje njihovega financiranja, sodelovanje pri določanju strategije razvoja, priprava strokovnih podlag, upravljanje sistema enotne vozovnice, zagotavljanje informiranja potnikov in promocije javnega prevoza ter sodelovanje pri načrtovanju razvoja infrastrukture za potnike in infrastrukture za dopolnilne potniške storitve. Ena izmed glavnih rešitev in sprememb v primerjavi s trenutno veljavno ureditvijo je tudi 73. TRAK: (VP) 15.00 (nadaljevanje) podelitev družbi za upravljanje pristojnost priprave in izvajanja postopkov oddaje storitev gospodarske javne službe medkrajevnega cestnega in železniškega linijskega prevoza, sklepanja pogodb in opravljanja nadzora nad izvajanjem sklenjenih pogodb. Veliko o pomembnosti sprejetja današnjega zakona pove že sama statistika, ki kaže, da se z osebnimi avtomobili opravi kar 68 % potovanj, medtem ko se z javnim prevozom opravi samo 4,5 % vseh potovanj. Predlog zakona o upravljanju javnega potniškega prometa tako pomeni prvi korak k zagotovitvi učinkovitega upravljanja potniškega prometa v Sloveniji in s tem k povečanju števila potnikov, ki javni prevoz uporabljajo. Poslanski skupini Konkretno bomo zato predlog tega zakona podprli. Hvala lepa. PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ: Hvala lepa. Ivan Hršak bo predstavil stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije. IVAN HRŠAK Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Spoštovani državni sekretar s sodelavci, spoštovane kolegice in kolegi. Razvoj prometnega sistema v Sloveniji je v preteklosti potekal predvsem v smeri izboljševanja cestne infrastrukture in posledično izboljševanja mobilnosti za uporabnike osebnih vozil, medtem ko je javni potniški promet več ali manj stagniral. Posledica takega razvoja se kaže kot slabo mobilnost uporabnikov, ki nimajo svojega avtomobila, posledično pa smo priča tudi zastojem v prometu, obremenitvi okolja z emisijami in hrupom ter slabi prometni varnosti. Na drugi strani se soočamo z enormno rastjo cen stanovanj v prestolnici, bolj oddaljene regije pa za bivanje niso privlačne tudi zaradi slabe urejenosti javnega potniškega prometa. Prenova javnega potniškega prometa je tako nujna, saj bo med drugim povečala kakovost drugih regij kot lokacije za bivanje, izobraževanje in delo. Nedvomno torej v Sloveniji potrebujemo časovno in ekonomsko privlačen javni potniški promet, za kar pa potrebujemo upravljavca, ki bo zagotavljal enotne in učinkovite ukrepe ter uspešno upravljal vse vrste javnega prevoza potnikov. Določbe za upravljanje in izvajanje javnega potniškega prometa so sicer že zajete v področni zakonodaji in podzakonskih aktih, vendar so pristojnosti nepregledno porazdeljene med državno in lokalno raven. Sistem javnega potniškega prometa je v Sloveniji trenutno vzpostavljen pomanjkljivo, upravljanje pa se spopada s številnimi težavami. Kljub vzpostavitvi sistema enotne vozovnice, ki vključuje vse prevoznike, ki opravljajo gospodarsko javno službo medkrajevnega avtobusnega prevoza potnikov in prevoza potnikov po železnici, ki sta v pristojnosti države, se organizacija in upravljanje teh prevoznih storitev še vedno ni poenotila znotraj enega upravljavca. Namen predloga zakona, ki je danes na naših klopeh, je torej vzpostavitev družbe za upravljanje javnega potniškega prometa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo v 100-odstotni lasti države, ki bo združila funkcije upravljanja v enem organu. Glavne pristojnosti družbe bodo predvsem načrtovanje ponudbe javnega potniškega prometa glede na potrebe, oblikovanje prevoznih storitev in načrtovanje njihovega financiranja, sodelovanje pri določanju strategije razvoja, priprava strokovnih podlag, upravljanje sistema enotne vozovnice, zagotavljanje informiranja potnikov in pa promocije javnega prevoza. Zakon bo torej določil enoten način upravljanja z javnim potniškim prometom v Republiki Sloveniji ter uredil temeljna načela in cilje upravljanja z namenom zagotovitve učinkovitega izvajanja javnega potniškega prometa. Poslanski skupini DeSUS se zavedamo, da je učinkovit javni potniški promet pomemben pokazatelj razvite družbe in je nenazadnje pomemben tudi za starejšo populacijo, ki je kot taka manj mobilna. Ne gre pa pozabiti tudi na naše ambiciozne cilje v zvezi z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov v sektorju prometa. Poslanci Poslanske skupine DeSUS bomo predlog zakona podprli. Hvala. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Jani Ivanuša, predstavil bo stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. JANI Hvala lepa, predsedujoča. Lep pozdrav še enkrat vsem prisotnim v dvorani. V zadnjem obdobju je bilo na področju javnega potniškega prometa narejena že veliko za naše potnike, a manj za javne prevoznike, Covid-19 dobesedno obstali, ker zaradi raznih ukrepov ni bilo turistov in posledično tudi med drugim ni bilo voženj. V Slovenski nacionalni stranki ocenjujemo, da v Sloveniji trenutno nimamo upravljavca javnega prevoza potnikov, ki bi zagotavljala enotno, učinkovito in uspešno opravljanje vseh vrst javnega prevoza potnikov. Cilj predloga zakona je ustanovitev družbe, kot smo že slišali, ki bo organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo. Menimo, da Slovenija rabi podporo za izvajanje strukturne reforme, ki bo izboljšala javni potniški promet, ki bo dober tako za naše potnike kot tudi za prevoznike. Predlog zakona tako predstavlja odskočno desko za boljšo organizacijo in upravljanje javnega potniškega prometa. Namreč, slednji se še lep čas spopadajo s številnimi težavami in ovirami na vsakem koraku. V mislih imamo v prvi vrsti predvsem nestabilno financiranje pa razna tveganja na strani prevoznikov, ki so odvisni od števila prodanih vozovnic in še bi lahko naštevali številne anomalije. Želja je, da se či bolj izvaja sistem integriranega javnega potniškega prometa, kjer bo za naše potnike poenostavljena uporaba javnega prevoza bodisi z vlakom, avtobusom in hkrati tudi cenovno dostopna. Pomemben bo moral biti tudi učinkovit nadzor nad izvajanjem storitev javnega potniškega prometa predvsem tudi nad financiranjem prevoznih storitev. Slovenski nacionalni stranki ocenjujemo, da je potrebno zagotavljati preglednost transparentnost poslovanja ter hkrati tudi imeti učinkovit nadzor nad porabo proračunskih sredstev iz našega davkoplačevalskega denarja. Po drugi strani je naš sistem potniškega prometa premalo razvit in učinkovit, kar še dodatno obremenjuje naše okolje. / nerazumljivo/ se nam zdi, da se strogo sledi načelu okoljske trajnosti, o čemer že ves čas govorimo tukaj v tem hramu demokracije. Poleg tega se mora zmanjšati tudi izpust toplogrednih plinov v Sloveniji, kar bo precej blagodejno vplivalo na podnebne spremembe. Dejstvo je, da se bo z usklajevanjem avtobusnih linij in vlakov tudi izboljšala ponudba javnega potniškega prometa, pomembno je tudi da se stalno in neprekinjeno izvajajo storitve javnega potniškega prometa, kar bo dobro za naše državljane. Zakon sledi tudi čim krajšim časom oziroma da bodo naši potniki v največ eni uri in pol prišli recimo od doma do šole ali do službe ali obratno. Rdeča nit ponudbe storitev javnega potniškega prometa je, da se vseskozi prilagaja razvoju in potrebam potnikov. Skratka, enotni vozni red na enem mestu naj Slovence prepriča, da bodo več uporabile javni potniški promet in lažje načrtovali poti po naši lepi Sloveniji. TINA HEFERLE: Hvala lepa tudi vam. Stališče poslanske skupine SDS bo predstavil gospod Boris Doblekar. Izvolite. Hvala lepa. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pozdravljamo pripravljen predlog zakona o uporabljanju javnega potniškega prometa po nujnem postopku. Države z razvitim sistemom javnega potniškega prometa imajo le-tega organiziranega na treh nivojih. Prvi je strateški nivo in ga predstavlja država, ki sprejema predpise na tem področju in ga tudi financira. Drugi nivo je taktični in ga predstavlja upravljavcev javnega potniškega prometa, ki upravlja to področje. Skladno z zakonodajo načrtuje, organizira in nadzira izvajanje prevozna podjetja, ki z zakonodajo načrtuje, organizira in nadzira izvajanje za prevozna podjetja, ki zagotavljajo izvajanje prevoznih storitev. Tretji nivo je operativni in ga predstavljajo prevozniki oziroma prevozna podjetja, ki zagotavljajo izvajanje prevoznih storitev. V nekaterih primerih praks po državah sta združena drugi in tretji nivo, nikjer pa ne najdemo primera, ko bi bila združena prvi in drugi nivo, kar pomeni, da sta združena država in upravljavec, kot je to trenutno urejeno v Sloveniji. V večini držav so ti nivoju med seboj ločeni. In ravno takšna ureditev v Sloveniji povzroča ne malo težav in problemov. Slovenija nima vzpostavljenega subjekta, ki bi imel vlogo upravljavca na taktičnem nivoju. Doslej je bilo preučevanih več možnosti kako bi lahko bil organiziran upravljavec. Ker smo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke mnenja, da je kot na mnogih drugih neurejenih področjih, ki smo jih v skupno dobro uredili v teh dveh letih tudi tu na področju javnih prevozov, potnikov, potrebno urediti stvari.

drugem nivoju vpeljati ureditev v okviru strokovne organizacije, katere namen bo omogočati hitro odzivanje na trgu in izboljšati prilagajanje javnega potniškega prometa potrebam potnikov. Poleg tega bo takšna oblika omogočala, da se bo strokovna organizacija financirala tudi s tržnimi viri financiranja, ne le z viri iz državnega proračuna oziroma denarjem davkoplačevalcev. Omogočala bo prožnejše mehanizme za zagotovitev potrebnih kadrov ustanovljene družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, saj zanjo ne veljajo omejitve pri zaposlovanju, kot to velja za oblike, ki sodijo v sistem državne uprave. S to ureditvijo želimo omogočiti, da bo družba za upravljanje javnega potniškega prometa dobila motiviran in visoko kvalificiran kader za izvajanje strokovnih nalog javnega potniškega prometa. V tem času poteka razpis za podelitev novih koncesij, ki se bodo izvajale po tako imenovanem bruto modelu, ki ga podpirajo tudi izvajalci prevoza potnikov, zato je še toliko bolj nujno, da končno primerno in v korist potnikov oziroma uporabnikov, kot tudi prevoznikov, uredimo to področje. Bistven poudarek je, da bodo prevozniki po tem modelu plačani po prevoženem kilometru poti, upravljavec pa bo določal vozne rede, prodajal vozovnice in zbiral finančne prilive, kontroliral kakovost izvajanja javnega potniškega prometa in podobno. Poslanci Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke v našem in v imenu državljank in državljanov, ki uporabljamo javni potniški promet, v en glas podpiramo glavni namen in cilj predloga zakona za vzpostavitev družbe za opravljanje javnega potniškega prometa v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, v stoprocentni državni lasti, ki bo združila funkcije taktičnega upravljanja v enem organu. Predvsem mu dajemo polno podporo tudi zato, ker je ena od glavnih sprememb in rešitev v primerjavi s trenutno ureditvijo, podelitev pristojnosti tej družbi za pripravo in izvajanje postopkov oddaje storitev gospodarske javne družbe medkrajevnega, cestnega in železniškega linijskega prevoza, sklepanje pogodb in opravljanje nadzora nad izvajanjem sklenjenih pogodb, podpisanih z lokalnimi skupnostmi in zasebnim sektorjem. Zelo pomembno se nam zdi določilo, da mora država za opravljanje, dobiček iz morebitnih drugih gospodarskih dejavnosti v povezavi z javnim potniškim prometom, nameniti izključno za financiranje upravljanja javnega potniškega prometa. Za zaključek naj še enkrat poudarim nujnost sprejetja tega Predloga zakona / znak za konec razprave/ o upravljanju javnega potniškega prometa, da bodo naposled vendarle vzpostavljeni pogoji in podlage za vzpostavitev močnega upravljavca javnega potniškega prometa po vzoru držav z razvitim sistemom prevoza potnikov. S tem se bomo končno zelo resno tudi v praksi in realno približali pogosto izrečenim stavkom o trajnostni mobilnosti, razogljičenju in podnebnih spremembah, ki so pogosto po naši oceni prej namenjeni različnim osebnim in strankarskim samopromocijam in nabiranju poceni političnih točk / znak za konec razprave/ kot resnemu namenu, skrbi za okolje, naravo in podnebje. Sodoben, urejen, učinkovit, prilagodljiv, bolj hiter in varen javni potniški promet, bo zmanjšal potrebo po dnevni mobilnosti z avtomobili, bo bolj prijazen do narave in okolja ter mnogo bolj privlačen za njegove uporabnike. Predlog zakona o upravljanju javnega potniškega prometa bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke enotno podprli. Hvala. Hvala lepa tudi vam. Kot zadnji bo stališče Poslanske skupine LMŠ predstavil gospod Jože Lenart. Izvolite. Hvala, spoštovana kolegica. Ohranitev zdravega življenjskega okolja, sprejemanje ukrepov in okoljskih politik, vključevanje Republike Slovenije v evropske mehanizme omejevanja podnebnih sprememb, s katerimi se zoperstavljamo največji globalni grožnji 21. stoletja, so vedno bile prioriteta Poslanske skupine LMŠ, ne glede na to, ali delujemo kot koalicijska ali opozicijska stranka. Kot koalicijska stranka smo v vladi Marjana Šarca sodelovali pri pripravi trajnostno in okoljsko naravnanega koalicijskega sporazuma in proračunskih dokumentov, potrdili prenovljen celovit nacionalni in(?) energetski sporazum. Kot odraz zavez za vzpostavitev varne, sodobne, stroškovno učinkovite in trajnostne infrastrukture, smo z mrtve točke premaknili gradnjo drugega tira med Divačo in Koprom,

V luči izvedenih in sprejetih ukrepov smo okoljsko naravnano držo v Poslanski skupini LMŠ ohranili tudi kot opozicijska stranka in nasprotovali vsem okoljsko škodljivim vladnim predlogom, opozarjali na nedopustnost prevlade interesov kapitala nad interesi zdravega življenjskega okolja in ohranjanja narave in zasledovali cilj previdnostnega načela, ki predstavlja prestop k obvladovanju tveganja v smislu, da se politika oziroma ukrep ne bi smel izvajati, če obstaja kakršnakoli možnost, da bi lahko povzročil škodo javnosti ali okolju, in če o tem zavednem vprašanju, politiki ali ukrepu še ni nobenega znanstvenega soglasja. Aktivnosti v zvezi z ustanovitvijo upravljavca javnega potniškega prometa, kar seveda predstavlja ključno rešitev predlaganim zakonom, so potekale tudi že v času Vlade Marjana Šarca leta 2019. V ta namen je bila pripravljena novela Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je bila poslana v javno obravnavo in je predvidevala ustanovitev javne agencije za potniški promet. Predlagatelj pa s predmetnim zakonom vzpostavlja zakonsko osnovo za ustanovitev upravljavcev javnega potniškega prometa in sicer v obliki družbe z omejeno odgovornostjo, ki jo je na podlagi izvedene analize izbral kot najprimernejšo / nerazumljivo/ obliko za ustanovitev družbe za opravljanje javnega potniškega prometa. V isti zakonski materiji pa je predlagatelj hkrati tudi ugotovil, da je izmed vseh preostalih analiziranih oblik ministrstvo, direkcija agencija seveda izbira družbe z omejeno odgovornostjo z vidika večje preglednosti porabe proračunskih sredstev najmanj ustrezna izbira. V Poslanski skupini LMŠ se zavedamo, da javni potniški promet predstavlja enega izmed stebrov trajnostne mobilnosti, ki vpliva na zmanjšanje promet na osebnih vozil in s tem tudi na doseganje prihranka energije in emisij toplogrednih plinov ter na povečano prometno varnost na cestah in zmanjševanje zastojev. Vendar pa predlaganega zakona ne moremo podpreti, saj menimo, da uresničevanje okoljskih ciljev in zavez ne sme biti razlog za sprejemanje odločitev, ki lahko povečajo

ki jo bomo opravili v skladu s 134. členom Poslovnika Državnega zbora. V razpravo torej dajem 29. člen ter amandma poslanskih skupin SDS, NSi in Konkretno. Želi kdo besedo?

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku vlade, in sicer gospodu Alešu Miheliču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za infrastrukturo. ALEŠ Spoštovane poslanke in poslanci! Glavni namen priprave novega Zakona o cestah je prenos direktive 2019/1936 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture. Z navedeno direktivo se namreč nadgrajujejo že veljavne določbe, ki določajo minimalne standarde na področju varnosti cestne infrastrukture. Izvajanje presoj varnosti cestne infrastrukture se s tem ta omrežja razširja tudi na določene državne ceste v upravljanju direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, obenem se posebej poudarek daje ranljivim udeležencem cestnega prometa, torej pešcem, motoristom, kolesarjem. Dejstvo je, da je bil trenutno veljavni Zakon o cestah sprejet že leta 2010. Zakon je bil sicer v tem obdobju nekajkrat noveliran, kljub temu pa so posamezne določbe

Poleg tega so bili po uveljavitvi Zakona o cestah sprejeti nekateri novi sistemski in področni zakoni, na primer na področni gradbene, prostorske, geodetske in okoljske zakonodaje. Zato so nekatere rešitve v zakonu, ki se navezujejo na navedene zakone postale neusklajene, kar je treba uskladiti z veljavnimi sistemskimi in področnimi zakoni. S predlogom zakona se ureja odvoz pokvarjenih ali poškodovanih vozil z omrežja avtocest in hitrih cest, na novo se definira tudi videonadzor cestnega prometa. Gre za pomembno področje, ki potrebuje ureditev v področnem zakonu. Zakon jasno definira namene, za katere je z video nadzornim sistemom dovoljena obdelava osebnih podatkov in namene za katere to ni dovoljeno. Zakon je po svoji vsebini zelo podoben sedanjemu, a kljub temu so bile na področju določenih področij narejeni pomembni vsebinski popravki. Med drugim na področju odvoza pokvarjenih vozil, videonadzora in drugih področij. Hvala za pozornost.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 Hvala, podpredsednica. Spoštovani! Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor je na 58. nujni seji, 4. aprila 2022, kot matično delovno telo obravnaval predlog Zakona o cestah. Uvodni dopolnilni obrazložitvi je v imenu predlagatelja državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo, Aleš Mihelič pojasnil, da je ključni razlog za pripravo predloga zakona prenos direktive o spremembi direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture. S predmetno direktivo se namreč nadgrajuje že veljavne določbe, ki določajo minimalne standarde na področju varnosti cestne infrastrukture. Posebej poudarek se daje ranljivim udeležencem cestnega prometa, kot so kolesarji, pešci in motoristi, določneje in jasneje pa se opredeljujejo tudi redni in izredni pregledi varnosti ceste, pravice in obveznosti deležnikov, ki sodelujejo v postopku presoje varnosti ceste in način izbora presojevalca varnosti ceste. Poudaril je še, da je predlog zakona po svoji vsebini zelo podoben trenutno veljavnemu, ključne spremembe pa se nanašajo zlasti na odvoz pokvarjenih ali poškodovanih tovornih vozil z avtocest in hitrih cest. Videonadzor cestnega prometa, zaračunavanje odškodnine za škodo, povzročeno cestni infrastrukturi, v primeru preobremenjenosti tovornih vozil, obveznosti upravljalca ceste zaradi čezmerne obremenitve s hrupom, omejitev uporabe ceste, odrejanje prometne ureditve in vzpostavljanje območij omejene hitrosti, ter legalizacijo cestnih priključkov, zgrajenih pred 1. julijem 2011. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe, mag. Saša Bricelj Podgornik je pojasnila, da je Zakonodajno-pravna služba v svojem pisnem mnenju najprej izpostavila splošne pripombe, ki se nanašajo na več členov in se nanašajo in se nanašajo na terminološko neusklajenost predlaganega besedila, neustrezno sklicevanje in pomanjkljivo obrazložitev. Pripombe pa so bile podane tudi posameznim členom. Poudarila je, da so bili pripravljeni in vloženi amandmaji s strani koalicijskih poslanskih skupin, ki sledijo izpostavljenim pripombam Zakonodajno-pravne službe, razen pri amandmaju k 7. členu, kjer je po uskladitvi s predlagateljem prišlo do vsebinske spremembe in sicer se spreminja besedilo celega člena, pri tem pa ni upoštevan pri tem pa ni upoštevan s predlagateljem predhodno že usklajen popravek devetega odstavka tega člena. Predstavnik komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (nadaljevanje) da komisija predlog zakona podpira in nima vsebinskih pripomb na predlagane zakonodajne rešitve. Izpostavil pa je nekatera odprta vprašanja glede oglaševanja ob državnih cestah, pomanjkanje obcestnih počivališč ter neustreznost projektiranja nekaterih cestnih objektov. Brez razprave je odbor sprejel večje število amandmajev koalicijskih poslanskih skupin in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. Hvala. PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala lepa. Sledi stališče poslanskih skupin, predstavitev stališč poslanskih skupin. Kot prvi še enkrat dobi besedo gospod Mihael Prevc,

Z novelo Zakona o cestah se v slovenski pravni red prenaša implementacija spremembe direktive Evropske unije o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture. Tako se spreminjajo posamezne določbe glede minimalnih varnostnih zahtev cestne infrastrukture, presoja varnosti ceste pa se razširja tudi na tako imenovane primarne ceste v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo. Večji poudarek pa se namenja ranljivim udeležencem v cestnem prometu, kot so pešci, kolesarji in motoristi. Novela zakona uvaja tudi nekatere nove izraze in pojme. Eden teh je pojem varovanega parkirišča. Izraz cestno zemljišče pa nadomešča sedanji izraz cestni svet in označuje parcelo, na kateri je zgrajena cesta z vsemi sestavnimi deli. Nekategorizirana cesta, ki se uporablja za javni cestni promet, je zasebna cesta v lasti fizične ali pravne osebe. Po novem je izraz območje ceste opredeljen kot prostor, ki v horizontalni ravnini obsega cestno zemljišče in obojestranska varovana pasova. Vzdrževalna dela in rekonstrukcija ceste pa so izrazi, ki opredeljujejo dopusten obseg del pri posameznih delih, skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Vzdrževalna dela so torej tista dela na javnih cestah, s katerimi se ne spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge infrastrukture v območju ceste. Gradnja objektov in naprav gospodarske infrastrukture v območju države ceste lahko poteka le pod pogoji in način, določenim s soglasjem upravljavca ceste, ki ne dopusti gradnje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture na cestnem zemljišču, če bi ti objekti bistveno oteževali njeno vzdrževanje ali onemogočali njen bodoči razvoj. Glede na večkrat dane pobude o zaostritvi oglaševalskih posegov ob državnih cestah se je predlagatelj zakona odločil, da zaradi večje jasnosti uredi oglaševanje in informiranje uporabnikov cestne infrastrukture v 2 ločenih členih, pri čemer pa se veljavni sistem oglaševanja ob državnih cestah ohranja. V času priprave predloga zakona so bile sicer dane pobude, da bi se ob državnih cestah izven naselja oglaševanje prepovedalo še 50 metrov od varovanega pasu, vendar je bil v vmesnem času sprejet Zakon o urejanju prostora, ki že prepoveduje oglaševanje na površinah zunaj poseljenih območjih, na primer na kmetijskih, vodnih ali pa gozdnih površinah. Se pa s tem predlogom zakona sankcioniranje kršitev na področju oglaševanja ureja na način, da so globe za površine oglaševalskega sporočila do 5 ker se inšpektorji v preteklosti zaradi predpisanih visokih glob niso odločali za sankcioniranje manjših gospodarskih subjektov. Zato se pričakuje večja učinkovitost nadzora in sankcioniranje kršiteljev. Poslanci Nove Slovenije – krščanski demokrati bomo Predloga zakona o cestah vsekakor podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Mag. Dušan Verbič bo predstavil stališče Poslanske skupine Konkretno. Izvolite. MAG.

Razlog za pripravo novega besedila Zakona o cestah leži v prenosu vsebin iz Direktive o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture v slovenski pravni red. Z Direktivo se nadgrajujejo že veljavne določbe, ki določajo minimalne standarde na področju varnosti cestne infrastrukture, izvajanje presoje varnosti pa se s Trans-European Transport Network (TEN-T) omrežja razširja na tako imenovane primarne ceste, ki so v upravljanju Direkcije Republike za infrastrukturo. Dodaten razlog za pripravo novega besedila je tudi dejstvo, da so posamezne določbe v obstoječem zakonu deloma zastarele in manj učinkovite, in jih je potrebno posodobiti ter prilagoditi sedanjim razmeram. Poleg tega so bili pri po uveljavitvi Zakona o cestah sprejete številne novele in so nekatere rešitve preprosto postale neskladne. Predlog zakona torej ne vpeljuje bistveno novih rešitev na področju upravljanja z javnimi cestami, se pa obstoječe določbe prilagajajo spremenjeni evropski zakonodaji. Ob enem se posamezne določbe prilagajajo novi zakonodaji, in to predvsem na področju gradnje objektov. Prav tako se predlaga določene rešitve oziroma poenostavitve postopkov, ki so se v dosedanjem obdobju veljavnosti zakona izkazale za pomanjkljive, in jih je mogoče izboljšati oziroma prilagoditi dejanskim razmeram v praksi. Najpomembnejši cilji, ki je danes in se jih zasleduje s tem zakonom, so pred nami in če jih nekoliko naštejem: vzpostavitev trajnostne cestne infrastrukture, ki bo zadovoljevala družbene, ekonomske in ekološke potrebe, dvig standardov varnosti, povezanih s cestno infrastrukturo, optimalno izkoriščanje in racionalna ter varna uporaba obstoječe cestne infrastrukture, uskladitev nacionalnih predpisov s predpisi Evropske unije, pravna urejenost javne cestne infrastrukture, gospodarnejša ureditev organiziranja gradnje, upravljanja in vzdrževanja državnih cest ter večja jasnost in določnost posameznih zakonskih določb, ki bosta prispevala k večji pravni varnosti uporabnikov cestne infrastrukture. Vpeljuje se tudi nekaj novih izrazov s tega področja oziroma se določeni izrazi spreminjajo in podrobneje opredeljujejo. Izraz cestno zemljišče nadomešča sedanji izraz cestni svet in označuje parcelo, na kateri zgrajena cesta z vsemi sestavnimi deli, ki je v zemljiškem katastru evidentirana z mejo parcele in označena s parcelno številko. Nekategorizirana cesta in nekategorizirana cesta, ki se kot izraz uporablja za javni cestni promet, sta po novem zasebni cesti v lasti ali naj si bo to fizične ali pravne osebe. Kot že rečeno, je Predlog zakona po svoji vsebini zelo podoben trenutno veljavnemu iz leta 2010, ključne spremembe pa se nanašajo, pa če še nekoliko se prikaže, predvsem na naslednje: odvoz pokvarjenih tovornih vozil z avtoceste, videonadzor cestnega prometa, obveznosti upravljalca ceste zaradi čezmerne obremenitve s hrupom, zaračunavanje odškodnine za škodo, povzročene na cestni infrastrukturi,

obveščanje in oglaševanje ob državnih cestah, odrejanje prometne ureditve in vzpostavljanje območij omejene hitrosti, redefiniranje inšpekcijskih ukrepov, večja določnost kazenskih odločb in še bi lahko našteval. V vsakem primeru menimo, da je potreben ta predlog zakona in da se ga tudi potrdi, zato v Poslanski skupini Konkretno bomo Predlog Zakona o cestah podprli, ker kot rečeno je potrebna ta sprememba. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji je na vrsti gospod Ivan Hršak, predstavil bo stališče Poslanske skupine Desus. Izvolite. Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica. Državni sekretar s sodelavci, kolegice in kolegi. V Sloveniji imamo okoli 39 tisoč kilometrov javnega cestnega omrežja, kar zajema tako občinske kot državne ceste. Prometna varnost je eden najpomembnejših vidikov cestnega prometa in žal s tem stanjem na tem področju ne moremo biti zadovoljni. Dejavnikov, ki prometno varnost zmanjšujejo je več. Država s svojim delovanjem vseskozi proaktivno posega na to področje. Osnovni razlog za novo besedilo Zakona o cestah, ki je danes pred nami je prenos vsebin, ki izhajajo iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture. Na podlagi te direktive se spreminjajo posamezne določbe glede minimalnih varnostnih zahtev cestne infrastrukture. Presoja varnosti ceste se razširja tudi na tako imenovane primarne ceste v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, uvajajo se novi postopki oziroma varnostni pregledi, ki se sicer izvajajo že v okviru obstoječega pregledovanja varnosti cest. To področje obsega oceno varnosti za celotno omrežje, ciljno usmerjene pregledovanje varnostnih cest in podobno. Dodaten poudarek pa se namenja tudi ranljivim udeležencem v cestnem prometu kot so pešci, kolesarji in motoristi. Poleg same implementacije direktive se ob tej priložnosti posega še na nekatera druga področja z ciljem vzpostavitve trajnostne ceste infrastrukture, ki bo zadovoljevala družben, ekonomski in ekološke potrebe. Predlog zakona se prilagaja tudi s spremembam drugih zakonov tako se podrobneje ureja oziroma razmejuje posamezna dela v okviru javnih cest in sicer v povezavi z zakonskimi določbami gradbene zakonodaje. Opredeljen je obseg posameznih del, ki se lahko na javnih cestah izvajajo kot redno vzdrževalna dela, vzdrževalna dela, vzdrževalna dela v javno korist, rekonstrukcija in novogradnja ceste. Spremembe so uvajajo tudi na področju določb inšpekcijskega nadzora. Podrobneje so z namenom večje učinkovitosti inšpekcijskih organov pristojni za ceste, opredeljene posamezne vrste inšpekcijskih ukrepov, ki se uporabljajo pri upravljanju inšpekcijskega nadzorstva javnih cest. V okviru prilagoditve obstoječih zakonskih rešitev se z namenom bolj jasne razmejitve, obstoječa pravna določba o obveščanju in oglaševanju ob državni cesti razmejuje na dve ločeni določbi in sicer na določbo, ki ureja sistem za informiranje uporabnikov in določbo o oglaševanju. Predlog zakona posega še na področje zaračunavanja odškodnine za prekoračitev osnih obremenitev, za obstoječe cestne priključke pa se vzpostavlja domneva domneva iz danega soglasja za cestni priključek. V Poslanski skupini Desus nimamo pripomb na predlagano besedilo in bomo zakon podprli. Hvala. Besedo dajem ponovno gospodu Janiju Ivanuši. Predstavil bo stališče Poslanske skupine SNS. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Pri Predlogu Zakona o cestah gre za čisto novi sistemski zakon, ki je nastal dlje kot eno leto. največji meri so bile upoštevane pripombe mnogih deležnikov in upravljavcev javnih cest, ki so bili vseskozi vpeti v vsebino nastajajočega zakona. v Sloveniji nedvoumno rabimo dodatne varnostne zahteve ravno na perečem področju cestne infrastrukture, da se izboljša njena varnost ne samo kot črka na papirju temveč predvsem v praksi na terenu. V Slovenski nacionalni stranki smo naklonjeni temu, da direktiva daje večjo težo tudi ranljivim udeležencem cestnega prometa. mislih imam predvsem pešce, kolesarje in motoriste, ki jih bomo sedaj v lepem vremenu čedalje več srečali na slovenskih cestah. Eden izmed razlogov za nov zakon je tudi, da so določene zakonske rešitve postale neusklajene in jih je potrebno uskladiti z geodetsko, prostorsko, gradbeno in okoljsko zakonodajo. Slediti moramo cilju, da imamo trajnostno cestno infrastrukturo, ki bo lahko zadovoljevala tako družbene, ekonomske in ekološke potrebe naših državljank in državljanov. Varnost Slovencev, ki so udeleženi na cesti morajo biti v Republiki Sloveniji na visoki ravni, zato podpiramo dvig standardov varnosti. V Sloveniji imamo nekje bolje, drugje manj razvito cestno infrastrukturo, pa tudi pretočnost vozil je tekom dneva različna. Stremeti moramo k temu, da v največji meri izkoristimo, ter razumsko in varno uporabljamo obstoječo cestno infrastrukturo. Pomembno se nam zdi tudi odgovornost oziroma skrb naših upravljalcev cest za varnost in pretočno javnih cest. Hkrati s tem ne smemo pozabiti tudi na pravno urejenost, kar zadeva področje gradnje, upravljanja, vzdrževanja, varnosti cest na vseh naših cestah. Pogrešamo tudi več obcestnih počivališč oziroma urejenih prostorov za počitek, ob regionalnih cestah, pred večjimi mednarodnimi mejnimi prehodi, še zlasti v poletnih konicah, na vrhunci turistične sezone. Prav tako je nujno potrebno sanirati stara in čimprej zgraditi nova počivališča, ki bodo imele mize, klopce in še kaj, da se potniki po naporni vožnji lahko malce ustavijo, nadihajo svežega zraka in se okrepčajo. Tudi ustrezne sanitarije morajo biti čiste, ter da imajo potniki možnost, da si natočijo čisto pitno vodo. Več kot dobrodošel je tudi 89. člen predloga zakona, ki določa oglaševanje ob državnih cestah. Strinjamo se z drugim odstavkom, ki določa, da je postavljanje oziroma uporaba objektov za oglaševanje v območju državnih cest zunaj naselja prepovedano. Naj vas spomnimo, da je bil v Državnem zboru že sprejet tudi Zakon o urejanju prostora, ki že prepoveduje oglaševanje na površinah zunaj poseljenih območij, torej na kmetijskih, vodnih ali gozdnih površinah. Predlog zakona je gledano pod

za besedo, spoštovana podpredsednica. Kolegica in kolegi. Zakon zaostruje varnostne zahteve na področju cestne infrastrukture, vsebinsko in tehnološko se prilagaja nedavno sprejeti novi zakonodaji s področja gradnje okolja in prostora in sicer v tistem delu, ki je neposredno povezan z umeščanjem, načrtovanjem in gradnjo cest in cestne infrastrukture. In to je v tem zakonu dobro. V Poslanski skupini LMŠ pa tudi tokrat opozarjamo na neurejene, nevzdržne razmere na področju oglaševanja ob cestah. Slovenija v turističnih oglasih zagotavlja, da bo obisk naše dežele prijeten in nepozaben. Ko pa se kdorkoli zapelje po naših cestah mu pogled na prelepo krajino zakrivajo oglasni panoji na vsakih par metrov. Jumbo krajino imamo. In če bi bili ti panoji, predvsem v funkciji gospodarske pobude, bi to človek še nekako razumel. Skozi najrazličnejše krize se prebijamo, pa gospodarstvo išče pot do potrošnje tudi na ta način. Ampak ne, tudi jumbo vlado imamo. V zadnjih dveh letih so stranke vladajoče koalicije skorajda izrinile gospodarsko pobudo s teh panojev. Zato me čudi, da je iz končnega besedila zakona izpadel 50 metrski pas, kjer bi bilo oglaševanje prepovedano. Ministri strank SDS, NSi in bivše SMC, ki s teh panojev od začetka te vlade opozarjajo nase, seveda niso bili za nobeno tovrstno prepoved. Prepoved oglaševanja ostaja omejena le na območje državne ceste zunaj naselja, pa še to šele čez par let, kar pomeni, da se praktično ohranja sedanje stanje.

pač pa celo predlaga odpustke za kršitelje. Tako imamo na tem področju pravi divji zahod in še ga bomo imeli. Oglaševalci na kmetijska zemljišča pripeljejo prikolice, bazene, celo ladijske zabojnike. Še več, za nosilce panojev se uporablja unikatni, edinstven simbol slovenske krajine, to je kozolec. Odnos do kozolcev je porazen. 90 % jih propada ali pa služijo samo še kot nosilci oglasnih panojev. Deloma to popravlja Zakon o urejanju prostora, ampak šele čez dve leti, ampak ne slepimo se, da bo kaj dosti bolje tudi takrat, saj tudi od takrat dalje ne bo mogoče odstranjevati obstoječih panojev, ki imajo gradbeno in uporabno dovoljenje. To prehodno obdobje tako kar samo kliče oglaševalce k novim in novim oglaševalskih prijemom ob naših cestah, torej ne bo bolje, čez leto ali dve bo kvečjemu še slabše. Prav zato ker pri vladajočih ni popolnoma nobene volje, da bi oglaševanje ob cestah resnično in celovito uredili, v LMŠ tega zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. Še kot zadnji bo stališče poslanske skupine SD predstavil gospod Željko Cigler. Izvolite.

Danes bomo odločali o dveh zakonskih predlogih s področja infrastrukture in sicer pri prejšnji točki smo govorili o Predlogu zakona o uporabljanju javnega potniškega prometa, pri tej točki pa imamo pred sabo Predlog zakona o cestah. In tako kot predlog pri prejšnji točki, tudi sedaj obravnava in prihaja iz vrst Vlade in je obravnavan takorekoč pet pred dvanajsto, ampak nič za to, važno je, da se problemi rešujejo. Kljub temu, da se ga obravnava in sprejema v izdihljajih tega mandata oziroma sklica Državnega zbora, to ne pomeni, da v Poslanski skupini SD zakona nismo dobro proučili in pa prebrali, ampak zakaj pravzaprav prihaja do sprememb tega zakona. Predlagatelji zapišejo, da je zakon potreben, ker gre za prenos vsebin, ki izhaja iz direktive Evropske unije, ki govori o izboljševanju varnosti cestne infrastrukture, zakon pa je posebno potreben sprejet tudi zaradi tega, ker je bil trenutno veljavni zakon sprejet leta 2010 v obdobju zadnjih desetih let sicer nekajkrat noveliran, kljub temu pa so posamezne določbe v obstoječem zakonu deloma zastarele in manj učinkovite, zato jih je pač potrebno posodobiti, modernizirati in prilagoditi sedanjim razmeram. In če bo predlog sprejet, bo zasledoval cilje vzpostavitve trajnostne cestne infrastrukture, dviga standardov o varnosti, uskladitve nacionalnih predpisov s predpisi Evropske unije ter večje javnosti in pa določenosti posameznih zakonskih določb, kar je seveda v redu in prav. Vsekakor ne gre za krajši zakon, rešitve ki so predlagane so dosti kompleksne in pa široke, ampak ob ugotovitvi predloga smo naleteli na kar nekaj rešitev, ki jih pozdravljamo. Predvsem nas veseli, kot je že bilo pred mano večkrat tudi povedano, da se končno po toliko letih in vloženih pobudah ter pritiskih ureja tako imenovano oglaševanje in informiranje ob cestah. Najprej so se premiki na tem področju naredili s spremembo Zakona o urejanju prostora, zdaj pa se še ta problem rešuje tudi zdajle v obravnavanem zakonu. Namreč oglaševanje ob cestah ni bilo samo nevarno in moteče za vse udeležence prometa, konec koncev bi lahko dejali, da smo imeli že kar obcestno oglaševalno onesnaževanje, ki je na določenih območjih še kako kazilo podobo naše kulturne krajine. In poslanke in poslanci Socialnih demokratov pozdravljamo nekatere rešite, ki jih zakon prinaša, predvsem pa nas veseli, da se je oglaševanje ob cestah uredilo oziroma, da je prišlo do medzakonske ureditve omenjenega področja. Hvala lepa. Hvala tudi vam. S tem smo zaključili s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členu in o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili v skladu s prvim odstavkom 134. člena Poslovnika Državnega zbora. V razpravo torej dajem 7. člen ter amandma Poslanskih skupin LMŠ in Nepovezanih poslancev. Želi kdo besedo? (Da.) Gospod Rudi Medved, izvolite. Hvala lepa, podpredsednica. Saj, ko sem v predstavitvi stališča Poslanske skupine LMŠ rekel, da pravzaprav večinoma rešitve v tem zakonu potrebne dobre, nujne, ampak seveda, vladajoča koalicija ne more mimo tega, da tudi v ta zakon ne bi nečesa podtaknila, in, seveda je podtaknila, saj to je že stara praksa. In, podtaknila tako, da gre pravzaprav za direkten napad na slovensko obrt in podjetništvo. Tako polna usta so jih skrbi za ljudi, za gospodarsko pobudo, kajne, ampak prav tukaj, zdaj, ponovno dušijo gospodarsko pobudo tistih malih podjetnikov, malih obrtnikov. Za kaj gre? Na slovenskih avtocestah in hitrih cestah že kar nekaj let velja določilo, da ima Dars tako rekoč monopol pri izbiri izvajalca za odvoz pokvarjenih, težkih vozil, z pretežno, tovornjakov, z avtocestnega ali pa območja hitrih cest, kar je prav, kar je prav, ker vemo, daje v preteklosti prihajalo do najrazličnejših zlorab, na pol mafijskih prijemov pri tem in je to na dober način rešeno. Ampak, zakaj za božjo voljo, je treba to dobro rešitev nadgraditi zdaj pa s tem napadom na vse tiste obrtnike in podjetnike, ki imajo ustrezno opremo in lahko odvažajo pokvarjena vozila iz avtocestnih in hitrih cest, 500 kilogramov, torej osebna vozila, kombije in tako dalje. In to zdaj kakšnim stotim obrtnikom in podjetnikom praktično poslanci, s tem podtaknjencem, poslanci koalicije, s tem podtaknjencem, dobesedno onemogočajo. Ne vem zakaj. Zakaj je to dobro? Pravijo, da gre za javni interes. Kakšen javni interes? Gre v bistvu za pesek v oči, da v skrbi za javni interes spet favorizirate firme, vnaprej verjetno že dogovorjene, ki bodo to počele in seveda tudi osebna vozila odvažale iz avtocest, ker, kakšen pogoj ste si pa izmislili – da mora imeti izvajalec, tudi za tisti avto, za 600 ali pa 700 kilogramov težak, najmanj

zato, da bo odpeljal z avtoceste osebni avto, težak tono, tono ali pol. pravzaprav dejansko uničevanje podjetniške pobude, pa seveda tudi vseh teh asistenčnih(?), najrazličnejših pogodb, ki jih imamo ljudje za primer, ko se znajdeš na cesti, odpove avto ali pa gre za prometno nesrečo in seveda pričakuješ takrat pomoč in čim prejšnji, čim hitrejši odvoz avtomobila s tega območja

44 tisoč kilogramov skupne mase, in odpeljal ta avto z avtoceste. Vsi ti serviserji ali ponudniki teh storitev so živo zainteresirani, da hitro odreagirajo. In tudi nimamo nobenega podatka, da bi DARS posebej opozarjal, da so zdaj pri odvažanju teh vozil pod 3 tisoč 500 kilogrami dovoljene mase, da so kakšni problemi pri tem. DARS ni nikjer tega navedel. Torej popolnoma nobene utemeljitve ni, zakaj bi to naredili, ničesar, razen da bo javni interes prevladal nad zasebnim ali pa ravno nasprotno, zasebni interes je živo prevladal nad javnim v tem primeru. Ti pogoji so zdaj takšni, da bojo ta osebna vozila odvažali z avtoceste ravno tisti, ki jih je DARS že izbral na zadnjem razpisu za odvoz tovornih vozil, tovornih vozil. Zdaj bojo pa ravno tisti izpolnjevali pogoje še za odvoz osebnih vozil. Torej nerazumen, neživljenjski, popolnoma neživljenjska rešitev. Jaz ne vem, zakaj jezite ljudi s takimi stvarmi, saj tu ne gre samo za obrtnike, saj tu gre za vse nas, se znajdemo v taki situaciji na avtocesti. Ampak ne, ne, zaradi tega, ker se je očitno nekdo uklonil lobiranju teh firm in seveda uspešno zlobiral. Jaz ne vem, a vlada to podpira, to je zdaj neka poslanska fora z odbora, ali vlada to tudi podpira glede na to, da je seveda tako naklonjena gospodarstvu, kot govori, in seveda gospodarski pobudi. Ali je kdo o tem govoril na primer z ljudmi iz Obrtne zbornice? Najbrž nihče. Nekdo pa je govoril s temi firmami, ki so to zlobirale. Torej mi vlagamo skupaj z LMŠ in Poslanska skupina nepovezanih poslancev ta amandma, da spravimo iz tega zakona, ki sem že na začetku rekel, da mu ni kaj dosti očitati, ampak da spravimo tega, je že zoprno reči, ker 2 leti govorimo, tega podtaknjenca ven, prečistimo ta zakon, nehamo mahati z rdečo cunjo obrtnikom in vsem drugim, ki jih bo to živo prizadelo, odstranimo to iz tega zakona in bo kolikor toliko prebavljiv. Hvala lepa. Besedo je želel še gospod državni sekretar. Izvolite. ALEŠ MIHELIČ: Hvala lepa, predsedujoča, za besedo. Rad bi izpostavil, da ključna in ključen namen torej spremembe tega zakona in vseh izboljšav je vsekakor, da bo večja varnost v prometu in večja učinkovitost vseh aktivnosti, ki pripomorejo k boljšemu razvoju cestne infrastrukture. Med drugim vsekakor je pomembno, da torej uskladimo z drugimi področnimi zakoni, da se ustrezno definira, kako, na kakšen način, za kakšen namen se izvaja video nadzor. Torej tudi odvoz poškodovanih in okvarjenih vozil na avtocesti in hitri cesti, tako za en segment kot tudi tako za osebna kot za tovorna vozila, da se ureja, da se urejajo torej odškodnine za škodo, ki jih povzročijo preobremenjena vozila, torej da se obveznosti upravljavca zaradi previsoke obremenitve s hrupom, tu gre predvsem za pasivne zaščite, torej tudi to je zelo pomembna pridobitev, in pa da se seveda uredijo tudi vsi tisti cestni priključki, zgrajeni pred 2011, ki nimajo ustreznega statusa. vsekakor glede na enega izmed očitkov v predstavitvi stališč, torej da oglaševanje ne naslavljamo, to ne drži. V našem prvotnem zametku oziroma v našem prvotnem zakonu, ki smo ga skonstruirali in obravnavali je bila tudi omejitev oglaševanja, ker se zavedamo, da to je težava, da to odvrača pozornost voznika med vožnjo in vseh udeležencev. Vendar s sprejemom oziroma s spremembi zakona o urejanju prostora je to rešeno na pravem mestu. Torej, pravilno je, da tovrstne omejitve podaja zakon o urejanju prostora. In tukaj na tem mestu te rešitve vsekakor pozdravljam in obenem je moje mnenje, da je tudi pravilno, da je prehodno obdobje določeno in da se ta določba zakona o urejanju prostora začne uporabljati iz 2024 s čimer bodo imeli vsi subjekti tudi možnost, ustrezne gospodarske prilagoditve. Očitek da dajemo nekakšne odpustke, tudi to ne morem sprejeti. Sem mnenja, da je prav, da so vse kazni, vse sankcije, vse globe, da so primerne, ustrezne višine in sorazmerne. In pri tem je vsekakor pomembno, tukaj smo želeli priti nasproti celotnemu gospodarstvu, predvsem pa tistim, ki so šibkejši. Na so nas opozorile tudi inšpekcijske službe. Namreč, imamo večje in manjše gospodarske subjekte in vsekakor globa nekomu, ki na veliko oglašuje in je velik gospodarski subjekt je prav, da je drugačna od lokalne frizerke, lokalnega avto serviserja ali koga drugega, ki ima majhen oglasni plakat nekje ob cesti oziroma tam kjer ne bi smel biti. Tako da tukaj je šlo zgolj za sorazmernost in pa da bo učinek temu, torej da ustrezno odvrača, če se že zgodi, da ima ustrezno lekcijo, ne pa da manjši gospodarski subjekt potopi. Bi vas pa od tem, mi predsedujoča dovolite, da skladno s 138. členom Poslovnika, predlagam, da se tretja obravnava opravi na isti seji Državnega zbora. Hvala za pozornost. Hvala lepa tudi vam. Zabeleženo. Sedaj pa je želel še enkrat besedo gospod Rudi Medved. Izvolite. RUDI Ni treba kategorično zavračati dejstva, da oglaševanje ni urejeno. Seveda ni urejeno. ZUREP na nek način že ureja to, ampak kdaj. ampak kdaj. In mi smo opozarjali, da to vmesno obdobje do začetka veljavnosti zakona o urejanju prostora je pa popolnoma odprt lov na vsa ta zemljišča ob cestah in da bomo imeli ob začetku veljavnosti zakona o urejanju prostora še večjo džunglo teh jumbo plakatov in jumbo panojev, ki jih pa preprosto ne bo mogoče odstraniti, ker bodo imeli pač vsa potrebna dovoljenja, vse potrebne papirje. Torej, dve leti je na voljo za odprt lov na še proste kvadratne metre ob cestah, kar zadeva oglaševanje. Seveda dajete odpustke, kaj pa drugega? Veste, kazni za kršitve niso socialni korektiv. Niso. Prekršek je prekršek. In sedaj bomo gledali kdo je šibkejši, kdo pa močnejši. Prekršek je pač prekršek. Tudi če prehitro peljemo je enako ali je tam socialni korektiv, pa reče, ti imaš pa majhne dohodke, ti bomo pa manj zaračunali. Ni tako. In s tem se mi ne strinjamo. To opozarjamo, da je to krivično. Niste mi pa nič odgovorili na amandma, ki ga vlagamo. Ali je vlada tudi za to, da da se obrtnike in podjetnike dobesedno izžene iz avtoceste za opravljanje te dejavnosti? Na to pa nisem dobil (nadaljevanje) Jaz to ne bom spraševal poslancev koalicije, ker seveda oni so to vrnili v zakon in jih nimam kaj spraševati. Mene pa zanima mnenje Vlade v zvezi s tem. Hvala lepa. Državni sekretar, izvolite. ALEŠ MIHELIČ: Ne morem se strinjati s tem, da so to odpustki in da to nima smisla. Podjetje, ki ima sto milijonske prihodke in da trdimo, da je recimo 100, 200, 500 ali tisoč evrov, da ima enak učinek torej odvračalni učinek k temu torej, da mu da enako lekcijo torej 100 milijonskemu podjetju in nekemu lokalnemu obrtniku s tem se ne morem strinjati in verjamem, da z nekim pristopom torej, da na vse gospodarske subjekte enako učinkujemo, da jih pa po drugi strani ne ogrožamo predvsem tistega subjekta, ki so šibkejši mislim, da je to veliko boljši pristop. Kar se tiče amandmaja je bil to amandma iz poslanskih skupin. Posebnega stališča Vlade ni na ta del bi pa iz strokovnega vidika Ministrstva za infrastrukturo komentiral, da je za nas ključna varnost v cestnem prometu in varnost na avtocesti. Torej ključno bo, da se odstranjevanje vseh poškodovanih vozil in okvarjenih vozil, da bo opravljeno na ustrezen način in čim hitreje torej da bo strokovno izvajanje storitev ustrezno in tukaj verjamem, da lahko tako ena kot druga oblika ustrezno le-to opravlja.

v določenih primerih, ko poslanci koalicije skačejo po zakonih z nekimi nemogočimi amandmaji sta pa, sta pa, potem to, kar popolnoma dva ločena svetova. Eno so poslanci, drugo je pa Vlada, ampak ko pravite, da zagovarjate stališče, da mora seveda tudi reakcija oziroma odvozi v teh primerih, ko prihaja do nujnosti posredovanja pri odvozu vozil, da je treba nujno in na prvem mestu upoštevati varnost in s tem se absolutno oba strinjava sploh ni popolnoma nobene dileme. Ampak ali je bilo to vrinjeno sedaj v zakon na podlagi kakšnih izsledkov, da režim kakršen sedaj vlada povzroča nemogoče situacije, potem ne vem zmanjšuje varnost in podobno? Ker jaz bi, potem v tem primeru bil tiho in tega določila v zakonu sploh ne bi bičal, če bi seveda z nečim utemeljili, da je temu tako, zato govorim praktično v tem primeru pa dejansko v imenu obrtnikov in podjetnikov, ki so, ki bodo seveda na ta način znatno prikrajšani, ker teh intervencij ni malo kljub temu, da imamo avtocestno policijo po novem. Jaz vsak dan na avtocesti vsak dan se vozim 50 kilometrov v eno smer. Imamo avtocestno policijo res pa je, da toliko nesrečna avtocesta kot jih je v zadnjem obdobju jih ni bilo nikoli pa se vozim že dolgo na vseh odsekih pa imamo avtocestno policijo. Jaz je sicer še nisem nikjer videl. Jaz jo še nisem videl, da bi kaj intervenirala. Od kar imamo avtocestno policijo jaz policije na cesti sploh ne vidim na avtocesti prej sem jo večkrat. sem jo večkrat. Imate pa spodobnega direktorja avtocestne policije to je pa res, ampak verjetno še ustanavlja delovno skupino na podlagi posvetovanj s sodelavci. Torej, ne zadovoljuje me nikakor takšen pavšalni odgovor in moram reči, da seveda

to šlo čez ta parlament, ne glede na vse, ampak takoj ko bomo imeli možnost, bomo šli nasproti obrtnikom in podjetnikom in to določilo zanesljivo izločili iz tega zakona. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Če ne, zaključujem razpravo. O amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali čez pol ure v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in tudi 99. izredno sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 16.40. Hvala